Prelazimo na dnevni red. Kao što smo i najavili u petak počinjemo sa točkom dnevnog reda - Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske, u vezi s ulogom Vlade Republike Hrvatske u sprečavanju i suzbijanju rastućeg nasilja, delikvencije, kriminaliteta, te rizičnog ponašanja među djecom i mladima. Podnositelj je Klub zastupnika SDP-a. Zastupnici Hrvatskoga sabora temeljem članka 190. Poslovnika Hrvatskog sabora podnijeli su ovu interpelaciju. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za obitelj, mladež i šport. Izvješća ste primili na sjednici. Žele li predstavnici predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Gospođa zastupnica i potpredsjednica kluba, gospođa Milanka Opačić. Izvolite. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, gospodo iz Vlade. Klub SDP-a podnio je dakle interpelaciju o nasilju među mladima zbog toga što smatramo da je to tema koja je zavrijedila da se raspravi na plenarnoj sjednici. Mi smo u matičnom odboru imali nekoliko tematskih sjednica na kojima smo sa stručnjacima raspravljali problematiku nasilja među mladima. Raspravljali smo i o sankcijama koje mladi trebaju snositi kada su u pitanju kaznena djela. Međutim, nakon tih tematskih sjednica budući da se ništa nije pokrenulo niti pomaknulo u pozitivnom smjeru odlučili smo se i na zahtjev za plenarnom sjednicom. Pravi povod za ovu raspravu su ustvari neki mladi ljudi koji su zadnjih godinu i pol ili dvije ubijeni na ulicama naše zemlje samo zbog toga što su se našli na krivom mjestu u krivo vrijeme i zato što su se našli pred mladim ljudima koji su očito iz svoje obitelji ponijeli neke pogrešne vrijednosti. Ja ću se ovdje samo prisjetiti jednog dijela tih mladih ljudi. Luka Marinac ubijen je 2007., Franjo Despić ubijen je 2008., Davor Sabljić proboden je nožem 2008., Luka Ritz preminuo je od posljedica premlaćivanja 2008., Filip Šilipetar proboden je nožem 2008., Nika Deković ubijena je 2008., 2008., Josip Klasnić preminuo je od posljedica premlaćivanja 2008., Vitomir Jovičić-Simke bačen je u rijeku i tako je preminuo. Marin Opačak pretučen je 2009. završio je u komi, Boris Čižmešija dobio je teške ozljede 2009. Igor Mijić proboden je nožem 2009., Aleksandar Abramov ubijen je 2009. dio mladih ljudi koji su poginuli u zadnjih 2 ili 3 godine. Mislim da je sasvim dovoljno i da sam ovdje pročitala samo jedno jedino ime da progovorimo o ovoj temi i da svi zajedno dignemo glas protiv nasilja među mladima, ali jednako tako i da vidimo što možemo učiniti ovdje u ovom najvišem zakonodavnom Domu zajedno sa izvršnom vlasti da zaštitimo sve one, svu onu buduću djecu koja mogu postati ovako žrtve nasilnika. Ubojice i napadači svih ovih mladih ljudi koje sam ovdje pročitala bili su ustvari mladi ljudi u dobi od 15 do 25 godina. I to je ono što nas mora brinuti, a to je ustvari sve više smanjivanje dobne granice djece koja su u stanju počiniti kaznena djela. U prvih 9 mjeseci prošle godine bilo je čak 109 počinitelja kaznenih djela koji su imali manje od 14 godina. Nama se dobna granica djece koja su u stanju potegnuti na nekoga nožem ili ga pretući do smrti ustvari sve više smanjuje. Ukupan broj počinitelja kaznenih djela mlađih od 14 godina je npr. u 2008. godini bio rekordan. Imali smo 101 počinitelja, za razliku npr. od 2007. kada smo imali 39 počinitelja, 2006. smo imali samo 13 počinitelja. Dakle, u samo 2 godine nam se broj takve djece povećao sa 13 na 181 počinitelja što definitivno mora svakome od nas biti jedna crvena lampica koja mora pozivati na uzbunu. Jednako tako, treba reći da nam je i značajno povećan broj djece koja su ili izvršila suicid ili su pokušala suicid što isto tako pokazuje o određenim negativnim trendovima među mladima ili bolje rečeno o problemima koje neki mladi ljudi imaju. A pitanje je da li mi kao društvo znamo odgovoriti na te probleme i da li im znamo na adekvatan način pružiti pomoć. Temeljni problem u borbi protiv nasilja među mladima je ustvari vrlo rano prepoznavanje rizične djece, odnosno rizičnih obitelji. To je jedan dakle od ključnih stvari gdje mi imamo propuste unutar sustava. Mi nismo sagradili mehanizme u sustavu koji će prepoznavati vrlo rano rizične obitelji, pa samim time i djecu koja mogu postati sutra ovakvi nasilnici i ubojice. Zbog toga je ustvari na tom dijelu jako važno poraditi. Na našoj sjednici zadnji puta bilo je puno priče o tome kako je obitelj najodgovornija. Sasvim sigurno obitelj je najodgovornija, a djeca iz obitelji mogu ponijeti sve ono što je dobro u odgoju, ali mogu ponijeti i ono što je loše. Naime, pitanje je što učiniti sa onim obiteljima koje odgajaju djecu na ovaj način da one sa 14, 15 godina postanu djeca koja su u stanju ubiti. Dakle, ta djeca nisu rođena kao ubojice, ta djeca su dakle nastala takva razvojem u vlastitoj obitelji. Moje pitanje je sada što učiniti sa takvim obiteljima, mi možemo slegnuti ramenima u društvu i reći to je obitelj nećemo dirati u obitelj, obitelj se mora brinuti za odgoj svoga djeteta. Međutim, ja ne mislim da je to tako, ja mislim da mi kao društvo snosimo, imamo veliku odgovornost za te obitelji i mi smo dužni intervenirati u te obitelji kako bismo im pomogli da ustvari na drugi način odgajaju djecu, ili bolje rečeno u tom trenutku je važno pomoći toj djeci da nekako dakle drugačiji način odgoja i drugačiji pristup nekim životnim vrijednostima nego što ga imaju u vlastitoj obitelji. Ako imamo obitelj, roditelje dakle mjesecima ne dolaze u školu, ne raspituju se za svoje dijete, ne pitaju da li ono pohađa redovito nastavu, da li dakle, dolazi u školu, da li uredno izvršava svoje obveze, ako imamo roditelje koji svoju djecu zanemaruju pa na taj način ne izgrađuju kod njih osjećaj empatije, koja je ustvari glavni razlog zbog čega u određenoj dobi su u stanju nekoga pretuči do smrti, onda mi se čini da bismo mi kao društvo trebali intervenirati i tu obitelj uzeti u ono što se zove psiho socijalni tretman i raditi jednako i sa roditeljima i sa takvim djetetom. Na žalost sustav tu zakazuje jer na primjer nemamo nikakav protokol koji će dati upute svim onima koji rade s djecom kako se u određenim situacijama ponašati. Mnogi stručnjaci upozoravaju da bi možda trebalo napisati vrlo jasne upute, neki dan su koliko sam vidjela iz jednih novina, ljudi u sustavu zdravstva predložili i napisali jedan kratki protokol kada liječnici trebaju prijaviti sumnju na zlostavljano dijete. Nije ni na kome dakle, niti vrtiću niti školama, niti sustavu zdravstva da oni dokazuju da li je dijete zlostavljano ili zanemareno, na njima je samo da utvrde problem i da taj problem prijave onima koji su ustavi zaduženi da se dalje tim problemom bave. Dakle, vrlo jasan jedan protokol bi mogao pomoći. Tetama u vrtiću koje rade s djecom i gdje je ustvari jako važno da se odmah, to je najranija faza kada se može prepoznati da dijete ima problema u obitelji, dijete koje ima problema u ponašanju. Tete koje svakodnevno provode sa djecom 8 ili više sati, sati, vide da je neko dijete nasilno, vide i roditelje, znaju u kakvoj obiteljskoj strukturi dakle to dijete živi, prema tome, vrlo jasne upute koje bi se njima propisale pomogle bi im sasvim sigurno da u datom trenutku kada vide neke simptome neprihvatljivog ponašanja djeteta da onda to prijave Centru za socijalnu skrb, koji je ustvari jedina adresa na koju bi to trebalo prijaviti i koji bi nakon toga ući u obitelj i vidjeti što se tamo događa. Tako bi isto tako trebalo biti u školama, i škole bi trebale imati propisani protokol gdje bi učitelji i nastavnici trebali prijavljivati centru što što se događa sa pojedinim učenicima u školi. Neki to rade, neki to ne rade, nema ujednačene prakse, neki to rade na način da idu sami razgovarati sa roditeljima. Često puta roditelji vrlo burno reagiraju na činjenicu da je njihovo dijete nasilno, agresivno i da se neadekvatno ponaša u školi. Jedanput je netko rekao da je roditeljima puno lakše prihvatiti neke druge istine o vlastitom djetetu, ali im je najteže prihvatiti istinu da je njihovo dijete nasilno. Prema tome, i učitelji i nastavnici nisu osobe koje trebaju rješavati tu vrstu problema sa djetetom, to trebaju ljudi koji su za to educirani, učitelji i nastavnici su educirani da obrazuju i i uče našu djecu. Ali u svakom slučaju škola je dobro mjesto gdje se vide određeni poremećaji u ponašanju djeteta i utoliko bi škola trebala biti mjesto gdje bi se trebalo neke stvari pokrenuti. Nevjerojatno je da mi u školama imamo ploče sa natpisom nulte tolerancije a da onda imamo situaciju kao što smo vidjeli u Bjelovaru gdje se mjesecima, godinama dijete maltretira u razredu a da nitko nije obavijestio nadležne službe, a da nitko nije reagirao, da nitko ništa o tome nije rekao. Imate slučaj isto tako u jednoj drugoj školi, srednjoj školi, Sisačkoj gdje je isto tako dječak zlostavljan od svojih vršnjaka u razredu, mjesecima upozoravao na to, žalio se, međutim, svi su mu od učitelja do ravnatelja rekli da je to naprosto evo neka mala zezancija u razredu, nisu ga shvatili ozbiljno što treba, na što želim upozoriti, dakle to je nešto što se ne smije tolerirati, na najmanji znak nasilja ustvari treba odmah reagirati, jer što prije reagiramo nešto ćemo prije moći učiniti, kada reagiramo prekasno onda su ustvari svi napori stručnjaka nešto što pitanje onda koliko daje efekta a ustvari jako puno se ulaže energije. E sada, bih htjela nešto reći malo o centrima za socijalnu skrb, za koje mislim ustvari da u ovom trenutku su jedini po našem zakonodavnom sustavu jedini koji koji imaju ovlasti ući u obitelji, vidjeti što se tamo događa i sa svojom lepezom ovlasti koje imaju naći određene adekvatne mjere kako bi se zaštitilo dijete. Centri na žalost u proteklih 7 godina, zahvaljujući resornom ministarstvu nisu doživjeli nikakvu reformu, decentralizacija je zaustavljena do daljnjega što mislim da je bilo pogrešno, jer se decentralizaciju socijalne skrbi, socijalna skrb mogla spustiti na jedinice lokalne samouprave, što bi značilo da na neki način puno bolje na jednoj mikrorazini mogu definirati potrebe određene zajednice, općine, grada ili županije i da prema tome onda mogu raditi programe. Nema više u Europi ovakve politike kao što je mi imamo, a to je da se programi rade u ministarstvima, dakle jako daleko od stvarnih problema. Problemi se spuštaju na razinu lokalne zajednice, jer se jedino tamo mogu dobro detektirati, jer se jedino tamo mogu onda dobro i rješavati. Na žalost toga nije bilo. Centra za socijalnu skrb sa svakom našom izmjenom zakonodavstva dobivaju dobivaju neke nove ovlasti, nisu rasterećeni ničega pa tako ako sam dobro izračunala imaju negdje oko 156 ili 7 različitih ovlasti. Centri su definitivno sa tim brojem ovlasti, poslova prekapacitirani, preopterećeni, nije se učinilo puno da ih se rastereti jednog dijela posla kako bi se više mogli posvetiti obiteljskoj problematici. Neka istraživanja koja su rađena pokazali su da djelatnici u centrima za socijalnu skrb imaju samo pet minuta po svakom korisniku. Ako vi imate za obiteljsku problematiku, dakle kada imate obitelj u kojoj se roditelji ne brinu za dijete, u kojem ga eventualno zlostavljaju, u kojem je narušena obiteljska dinamika kako to kažu stručnjaci u kojoj imate jednu vrlo nekvalitetnu obitelj s kojom morate ozbiljno raditi. Ako vi za njih imate pet minuta, onda je pitanje ustvari koliko vi njima možete pomoći i koliko možete efikasno s njima raditi. čini mi se da je tu jedan veliki problem i da bi tu trebalo raditi, međutim nažalost resorno ministarstvo koji pokriva sustav socijalne skrbi punih 7 godina ne pokazuje nikakvu volju da pomogne sustavu socijalne skrbi i da bilo što učini kako bi taj sustav bio efikasniji, kako bi nam bolje štitio

ukinuli sve dječje psihijatrijske odjele. Mi imamo samo jednu jedinu psihijatrijsku bolnicu to je ova u Kukuljevićevoj, djeca na tretmane čekaju i do 6 mjeseci. Kada dijete koje treba pomoć čeka više od 6 mjeseci da bi došlo do dječjeg psihijatra, onda je pitanje ustvari jesmo li mi njemu pomogli ili nismo. Ako mu nismo spremi pružiti pomoć u puno kraćem roku, pitanje je dakle za 6 mjeseci što se događa s tim djetetom i da li to dijete uopće više onda treba pomoć ili ne treba. Onda nam se događaju neke druge ustanove u kojima se djeca smještaju sa odraslima, što je potpuno neadekvatan pristup djeci. Jednako tako treba reći da mi je žao što je vlada HDZ-a stala u otvaranju poliklinika za djecu. Jedna jedina je otvorena u gradu Zagrebu. Za samo nekoliko mjeseci su već i tamo bile liste čekanja, zbog toga što čitava Hrvatska gravitira prema jedinoj takvoj ustanovi, čiji je multidisciplinarni tim u prošloj godini dobio svjetsku nagradu za najbolji multidisciplinarni tim što mislim da pokazuje ustvari da imamo dobre stručnjake. Međutim tih stručnjaka imamo jako malo. Jako ih je malo u takvim multidisciplinarnim timovima koji mogu raditi sa djecom. Prema tome, to je isto na čemu moramo raditi i nastojati otvoriti još neke poliklinike barem u istočnom dijelu Hrvatske i dolje negdje u Dalmaciji kako bismo koliko toliko pokrili Hrvatsku i učinili ljude koji su stručnjaci mentalnog zdravlja dostupniji djeci. Ja već godinama upozoravam na to da nemamo dovoljno stručnjaka mentalnog zdravlja. Nažalost ima nešto stručnjaka mentalnog zdravlja na Zavodu za zapošljavanje. Pa tko u ovom trenutku se nalaze na zavodu 82 diplomirana psihologa, 23 profesora psihologije, 59 diplomiranih socijalnih radnika, 24 školska pedagoga i 11 učitelja osoba s poremećajem u ponašanju. Nažalost, ti ljudi su na Zavodu za zapošljavanje a mi imamo čitava područja Hrvatske koja su nepokrivena stručnjacima mentalnog zdravlja. Tako ćete npr. u Vukovarsko-srijemskoj županiji naći samo jednog stručnjaka mentalnog zdravlja, dakle u jednoj županiji koja je bila izložena radu, koja i dalje još traume ne samo od rata nego i od sve veće bijede i neimaštine i apatije u koju su tamo ljudi zapali jer naprosto ne vide nikakvo svjetlo za sutra. Prema tome, i ovo je nešto o čemu država mora voditi računa i vidjeti način na koji će motivirati da ovi ljudi koji sjede na Zavodu za zapošljavanje u Zagrebu Zagrebu pronađu posao u nekim drugim sredinama gdje su nam nužni. Ako je u Ustavu zapisano da su nam djeca nešto o čemu država brine, ako se svi mi ovdje zaklinjemo u djecu, e onda nam mora biti i društveni i državni interes da pomognemo toj djeci, a to znači da moramo vidjeti način kako preraspodijeliti ove ljude koji u ovom trenutku sjede kao nezaposleni kako bi svoje znanje za koje su školovani mogli primijeniti i pomoći djeci kojoj je to potrebno u Hrvatskoj. Treba reći isto tako da mi imamo u sustavu zdravstva nešto manje od 30-ak psihologa, kliničkih psihologa što definitivno nije nije dostatno. Dakle to je jedan mali broj zbog toga što je '96. godine donesena odluka da se iz bolnice, odnosno iz tzv. plave knjige maknu klinički psiholozi. Prema tome, njih je ostalo nekakvih 30-ak. Definitivno premalo za rad sa djecom, definitivno premalo ljudi. A nažalost uslijedila je i zabrana zapošljavanja kako u sustavu zdravstva tako i u sustavu socijalne skrbi. Prema tome, sada smo u situaciji da ne možemo niti zaposliti određeni broj ljudi. Treba reći da se mi ustvari svi javimo ili bolje rečeno javnost se digne na noge onda kada netko doista teško strada, kada imamo ekstreme slučajeve da je netko pretučen do smrti. Mi u tom trenutku imamo situaciju kada se svi na neki način dignu na noge, ali onda tako isto svi gledaju prema pravosuđu. Ja bih rekla da je to pogrešno i tada je već kasno. Dakle, kada dijete počini zločin doista je kasno, jer bi ga trebalo prevenirati, trebalo bi učiniti sve da do toga zločina ne dođe, jer uništen je jedan život onoga tko je pretučen, ali uništen je i ovaj drugi život maloljetnika koji će završiti u kazneno popravnom domu ili maloljetničkom zatvoru, a odatle se sigurno ne izlazi puno bolji, možete samo izaći još možda i gori. Prema tome, ono što bi bilo važno a to je utjecati i još više raditi na prevenciji. Što je vlada HDZ-a napravila u ovom proračunu, podsjetit ću samo da su znatno skinuta sredstva upravo na preventivnim programima. Nažalost, u Državnom proračunu za 2010. godinu štedilo se u tri ministarstva poprilično. Dakle u Ministarstvu znanosti, obrazovanje i športa, zdravstva i socijalne skrbi, te obitelji ukupno je smanjeno oko 11 milijuna kuna za preventivne programe koji se odnose na djecu i mlade. Najveće smanjenje sredstava je zabilježilo upravo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa gdje je ukupno za djecu i mlade skinuto oko 27 milijuna kuna. Skinuto je na stavkama prevencija nasilje u školama, sportski programi za vrijeme praznika, poticanje izvannastavnih aktivnosti djecu u vrtićima, osnovnim i srednjim školama. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi skinuto je na programima koji se odnose na djecu i mlade i poremećaje u ponašanju. Prema tome, ovo su pokazatelji koji ustvari argumentiraju da nismo svjesni problema kojeg imamo i da nam je prevencija ono što je najvažnije. Dakle, prevencija, uključivanje djece u aktivnosti, tako kažem zapošljavanje djece u slobodno vrijeme kako ne bi bili na ulici i učili ustvari pravila igre na ulici nego negdje negdje drugdje, što može pozitivno djelovati na njihov razvoj. Ovo pokazuje skidanje novaca i smanjenje sredstava na stavkama za preventivne programe da Vlada Republike Hrvatske nije svjesna problema i da ustvari taj problem ignorira. Nažalost, ploče sa nultom tolerancijom na nasilje koje se stavljaju po školama neće riješiti problem i to se sada već pokazalo jer upravo pod tim pločama mnoga djeca su do sada stradala a i u ovom trenutku dok mi ovdje razgovaramo sasvim sigurno jedan dio djece trpi nasilje upravo pod tom pod tom parolom nulte tolerancije za nasilje. I na kraju bih htjela reći da smo mi u ovoj interpelaciji i predložili konkretna rješenja, dakle ono što smatramo da bi u ovom trenutku bilo važno učiniti pa ću ja vrlo kratko reći da klub SDP-a predlaže da se uvede jedinstveni preventivni program u školama. U ovom trenutku u nekim školama se preventivni programi rade, u nekima ne ali mislim da bi bilo važno uvesti jedinstveni preventivni program tako da se zna da se taj program radi jednako i na Korčuli, Zagrebu, Babinoj Gredi i u bilo kojoj drugoj sredini u Hrvatskoj. Dakle, definitivno bi trebalo puno više novca uložiti u sustav odgoja i obrazovanja, prvenstveno u preventivne projekte koji kroz sustav odgoja i obrazovanja su djeci dostupni. Treće, treba definitivno prepoznati vrlo rano rizične obitelji uz jasno postupanje nakon identifikacije tih obitelji, treba vrlo jasno znati što s takvim obiteljima i djecom raditi. Mi predlažemo da se osnuju savjetovališta pri domovima zdravlja i da se kao što je to nekada davno prije bilo rađeno rade i svojevrsni sistematski pregledi u dobi od 3 i 5 godina. Predlažemo i da se osmisle posebni programi na razini jedinica lokalne samouprave za djecu i mlade, dakle od slobodnih aktivnosti, kreativnog provođenja slobodnog vremena, mogućnosti izbora, dakle jedinice lokalne samouprave, mjesta gdje djeca žive su ustvari najbolja mjesta gdje se mogu kreirati takvi programi. Još jedanput ću reći te jedinice najbolje znaju svoje potrebe pa samim time najbolje znaju primijeniti onda i određene projekte. Nadalje, potrebno je po našem mišljenju umrežiti ministarstva, državne institucije, nevladine udruge i stručnjake koji godinama provode preventivne programe za djecu, mislim da to još uvijek nije dovoljno umreženo i ovom prilikom ću reći da mislim da hrvatska Vlada mora početi primjenjivati drugi sustav financiranja udruga a to je sustav u kojem će se jedan dio udruga koje rade kvalitetne programe već godinama, koji imaju dobre rezultate prihvatiti kao partneri Vlade. Dakle, to više ne mogu biti onda udruge koje će svake godine ići na natječaje, svake godine ovisiti o dobroj volji nekoga u ministarstvu hoće li im dati novac ili neće. Samim tim takve udruge često puta ne dobiju novac i prekidaju svoje preventivne programe i rad sa djecom. Prema tome, naš je prijedlog da određeni broj udruga koje rade godinama, koje imaju dobre projekte, imaju rezultate sa djecom da budu uvršteni kao svojevrsni partneri jer civilni sektor je definitivno nešto što najviše može pomoći Vladi ne samo u ovom dijelu nego i u mnogim drugima ali u ovom trenutku se bavimo djecom i mladima. školama bi trebalo uvesti zdravstveni odgoj za koji se već godinama borimo i moram priznati da mi je potpuno nejasno zbog čega se Ministarstvo znanosti i obrazovanja opire takvom jednom predmetu kroz koji bi se djecu definitivno učilo i o pozitivnim načinima afirmacije u grupi i društvu i učilo bi ih se da ustvari se ne može nasilnim i neprihvatljivim ponašanjem biti glavni u društvu nego da se to može samo pozitivnim ponašanjem i znanjem. Trebalo bi isto tako razmotriti i učinke provedbe zakonskih propisa o zabrani noćnih izlazaka i zabrane posjeta kladionicama mlađim od 16 godina. Naime, po zadnjim podacima MUP-a treba reći da je ustvari uz kako to kažu u MUP-u svu njihovu toleranciju iza 23 sata čini mi se da je to puno više negdje u onim ranim jutarnjim satima na ulicama Hrvatske pronađeno sto posto više djece u prošloj godini nego u pretprošloj. I to je još jedan od razloga koji nas mora zabrinuti zbog čega se roditelji tako ponašanju da svoju djecu puštaju van iza 23 sata. Dakle, jedan dio djece je vani uz suglasnost svojih roditelja a ne znam što bih rekla na onaj broj djece koji kažu da su vani bez suglasnosti roditelja a doista je pitanje kako možete biti odgovoran roditelj koji će u 3 ujutro mirno spavati i ne pitati se zašto njegovo dijete nije kod kuće nego je negdje vani. Evo, to su naši konkretni prijedlozi koje bi trebalo učiniti kako bismo pomogli roditeljima u odgoju njihove djece i kako bismo pomogli djeci koja žive u rizičnim obiteljima. Još jedanput bih htjela reći, što prije uočimo probleme kod djeteta, što prije krenemo multidisciplinarno raditi sa tom djecom to imamo šanse više prevenirati da u nekim godinama to dijete ne postane delikvent i nasilnik na ulicama. Dakle, prevencija je ono što je najvažnije ali kad imamo obitelji koje same ne mogu onda smo mi kao društvo nužni pomoći. U ovom drugom dijelu prepoznavanje rizičnih obitelji i pomoći obiteljima mi imamo problem. Ja znam da će sada uslijediti priča od strane ministarstava o silnim strategijama koje smo donijeli ali ja vas molim gospodo ajmo razgovarati na način da smo nešto napravili ali da još uvijek imamo veliki problem pa da vidimo kako taj problem riješiti. Ako se bude ova danas rasprava pretvorila u lamentiranje sa strategijama, programima bez toga da smo spremni razgovarati o tome da imamo problem povećanog nasilja među mladima onda ustvari ova rasprava danas gubi smisao. Hvala vam lijepo. Hvala. Imamo nekoliko ispravaka. Prvo je gospođa zastupnica Željana Podrug. Izvolite. **Podrug, Željana (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Ja bih ispravila dva netočna navoda koje je uvažena zastupnica rekla u ime kluba SDP-a. Prvi je da ne postoji protokol o postupanju u slučajevima nasilja. Ja bih rekla da itekako da postoji, i to postoje dva koja su međusobno usko vezana. To su Protokol o postupanju u slučajevima nasilja među mladima i Protokol o postupanju u slučajevima nasilja u obitelji koja je mislim još od 2004. godine Ministarstvo obitelji kao nadležno ministarstvo izdalo. Mislim da sam čak i vidjela kod uvaženog državnog tajnika jednu plavu knjižicu pa vam ju može posuditi. Drugo, rekla bih da u provedbi tog programa već i pravobraniteljica i čak i tematska sjednica odbora održana kojom ste vi predsjedali. I drugo, djelatnici centra za socijalnu skrb rekli ste nemaju dovoljno vremena za bavljenje obiteljskom problematikom.

Hvala. Ispravak gospodin Davor Huška. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala. Ispravit ću dva netočna navoda kolegice Opačić. Prvi je da ne postoji protokol postupanja odnosno da nije donesen. Točno se zna od vrtića, osnovne škole, srednje škole kakav je protokol postupanja kad se uoči rizično ponašanje među djecom i mladima. Točno se zna koje stručne službe u školama i vrtićima, psiholozi reagiraju na koji način, kad se pozivaju roditelji, kad se izvještava Centar za socijalnu skrb i tu nismo čuli ništa posebno novo iz ove interpelacije i obrazloženja kolegice Opačić. Isto tako, ona je rekla da jedinice lokalne samouprave trebaju osigurati programe za djecu kroz različite udruge. Pa ti programi postoje na terenu. Jedinice lokalne samouprave financiraju stotine i tisuće različitih sportskih, društvenih, kulturnih udruga koje rade na područjima pojedinih gradova i općina sa posebnom pažnjom na rad sa mladima, od sporta do različitih kulturnih događanja pa i vatrogasaca gdje su mladi ljudi uključeni i tu ne možete reći da ne postoje takve aktivnosti jedinica lokalne samouprave. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Stjepan Milinković, također ispravak. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Pa kolegica Opačić je netočno navela da resorno Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi posljednjih 7 godina ne pokazuje nikakvu brigu za socijalnu skrb. To je apsolutno netočno. Učinjeni su značajni napori dakle i u području materijalne infrastrukture, kadrovske itd. U mojoj sredini, iz moje županije iz koje ja dolazim tri centra socijalne skrbi su napravljena, dakle i u Đurđevcu, Koprivnici i Križevci itd. Dakle, ovi protokoli isto tako postoje kao što su rekli kolegica i kolega, ali isto tako to je jedan velik i mukotrpan i ne treba imati dvostruke kriterije draga kolegice. Kad mi kažemo obitelji, kad afirmiramo obitelj, kada se crkva očituje o moralnim i etičkim dilemama onda je to razvidno, a kada vi zagovarate legalizaciju lakih droga onda je to napredno. Treba dakle biti tu konzistentan, naravno uz ono što ste rekli prevenciju apsolutno da. I još jedan ispravak, gospodin Nevio Šetić. **Šetić, Nevio (HDZ)** Evo zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Želim ispraviti jedan netočni navod gdje gospođa kaže škole ne rješavaju nasilje i onda čak kaže da imaju pločice koje određuju da je to nulta točka tolerancije. I nisam čuo u obrazloženju da razumijete i poznate ono što naše škole znaju, što su osvijestile, a to su protokoli. Točno se zna, u slučaju nasilja …/Govornik se ne na koji način se saziva. To su protokoli koji su uhodani i da njih nema ne znam gdje bismo bili. To znači da se pridružujem ovom ispravku da bi naša javnost shvatila da naše škole imaju te protokole. A s druge strane glede prevencije, slažem se tu treba još više, u našim školama je oko desetak i više programa koji preventivno djeluju, a s druge strane odgoj, škola je odgojno pa obrazovna ustanova, dakle vrijednost i ono što se uči, kad to ne bi imalo stvar bi bila puno gora. Evo to sam htio nadopuniti. Žele li izvjestitelji radnih tijela uzeti riječ? Ne. Vlada se očitovala u svezi ove interpelacije. Hvala lijepo, poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvažene dame i gospodo zastupnice i zastupnici. Povodom Interpelacije o radu Vlada Republike Hrvatske u vezi s ulogom Vlade Republike Hrvatske u sprečavanju i suzbijanju rastućeg nasilja, delinkvencije, kriminaliteta te rizičnog ponašanja među djecom i mladima, predlagatelj Kluba zastupnica Socijal-demokratske partije u Hrvatskom saboru ovim vas izvješćem da su Vlada Republike Hrvatske i resorna tijela državne uprave svjesna činjenice o postojanju nasilničkog ponašanja među djecom i mladima, sukladno svom djelokrugu i nadležnostima poduzeli i poduzimaju niz mjera u svrhu njegovog sankcioniranja i prevencije. U prevenciji nasilja, delinkvencije, kriminaliteta i rizičnog ponašanja među djecom i mladima prije svega je važno istaknuti odgojnu ulogu roditelja, odnosno potrebu sprečavanja sve veće izloženosti djece i mladih brojnim rizicima neprimjerenih oblika ponašanja dostupnih putem medija i različitih sredstava elektroničke komunikacije, telefonom, mobitelom i elektroničkom poštom. U svrhu u sprečavanju izloženosti navedenim rizicima roditelji imaju značajnu i nezamjenjivu ulogu i odgovornost s obzirom na široku dostupnost nepriličnih sadržaja i mogućih uspostavljanja nekontroliranih socijalnih veza putem elektroničkih medija djeci od njihove rane dobi. Uz sav napredak i brzi prijenos informacija koje nam elektronički mediji nose oni su izazov i prije svega opasnost od širenja svih neželjenih oblika ponašanja. O prednostima, ali i neželjenim posljedicama i rizicima kojima su izložena djeca u korištenju Interneta Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u svibnju 2009. godine u suradnji s jednim dnevnim novinama izdalo je brošuru u nakladi od 150 tisuća primjeraka. Na razvoj nasilničkog ponašanja djece i mladih neprijeporno utječe i prikazivanje filmova i TV emisija sa destruktivnim i nemoralnim sadržajima ili sadržajima koji su suprotni obiteljskim odgojnim vrijednostima i odnosima u obitelji ili zajednici i to u terminima koji su dostupni i djeci. Novim Zakonom o elektroničkim medijima koji je usklađen i s Direktivom o audiovizualnim medijskim uslugama uređene su audio i audiovizualne medijske usluge nastale kao posljedica brzog tehnološkog napretka i digitalizacije, a koje nisu bile obuhvaćene prethodnim propisima. Sukladno članku 26. navedenog zakona u audiovizualnim ili radijskim programima nije dopušteno na bilo koji način poticati, promicati i veličati nasilje i kriminal te poticati građane, a posebice djecu i mladež na uporabu duhanskih proizvoda, alkohola ili droga. Također nije dopušteno objavljivati audiovizualne ili radijske programe za koje je vjerojatno da bi mogli ugroziti fizički, mentalni ili moralni razvoj maloljetnika, osim u vremenu kada je osigurano vrijeme emitiranja u kojem maloljetnici neće čuti ili vidjeti takve programe. Nadzor nad provedbom ovog zakona i odgovarajućih podzakonskih akata u nadležnosti je Vijeća za elektroničke medije koje je za 2008. i 2009. godinu utvrdilo po dvije povrede zakona vezano uz odredbe koje se odnose na maloljetnike i o nužnosti poštivanja zakona izdalo javno upozorenje svim nacionalnim televizijama. Zahvaljujući svim mjerama poduzetim od strane Vlade Republike Hrvatske u svrhu prevencije i sankcioniranja nasilja među djecom i mladima u 2009. godini prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova vidljiv je

nasilničkih prekršajnih djela protiv javnog reda i mira koje su počinile maloljetne osobe, drsko ponašanje i remećenje mira tučom, svađom ili vikom za 6% i prekršajnih djela počinjenog omalovažavanjem ili vrijeđanjem službene osobe za 18%. Dodatno napominjem, da je u siječnju i veljači 2010. godine u odnosu na siječanj i veljaču 2009. godine također evidentiran pad kaznenih djela sa elementima nasilja maloljetnih osoba za 1,8%. Dakle, ne stoji teza da imamo povećan broj nasilničkih djela. Dapače, statistika govori da su ona značajno manja nego što su bila u prošloj godini. Posebno valja istaknuti da je navedeni pad posljedica provedbe programa aktivnosti za prevenciju nasilja među mladima za 2009. godinu kojeg je Vlada Republike Hrvatske u svrhu prevencije i smanjenja nasilja među mladima usvojila na sjednici održanoj 8. lipnja 2009. godine. Tijekom 2009. godine proveden je niz mjera programa aktivnosti, a detaljni podaci o provedbi mjera bit će dostupni nakon usvajanja Izvješća o provedbi programa aktivnosti od strane Vlade Republike Hrvatske, odnosno po dostavi pojedinačnih izvješća od strane tijela državne uprave, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti koji su bili dužni isto dostaviti do 28. veljače 2010. godine, te će ono uskoro biti podnijeto Vladi Republike Hrvatske. Provedbu mjera programa aktivnosti iz 2009. godine planira se nastaviti i tijekom 2010. godine. Od najznačajnijih provedenih mjera programa aktivnosti na području donošenja zakonskih i podzakonskih akata ističemo da su usvojeni Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, Zakon o probaciji, Zakon o kaznenom postupku, Pravilnik o kaznenoj evidenciji dok je na području donošenja strateških dokumenata Vlada Republike Hrvatske usvojila Nacionalni program za mlade od 2009. do 2013. godine na sjednici održanoj 2. srpnja 2009. godine kao i Nacionalnu strategiju prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih od 2009. do 2012. godine na sjednici 3. kolovoza 2009. godine. Vezano uz utvrđivanje rizične skupine mladih ističemo da je 17 obiteljskih centara uspostavilo suradnju sa stručnjacima u zajednici na području prevencije nasilja među mladima čime se produbila kontinuirana suradnja s radnicima odgojno-obrazovnih, socijalnih, zdravstvenih i pravosudnih ustanova. Na temelju navedene suradnje, prikupljenih raspoloživih podataka nadležnih institucija, analize prikupljenih podataka, održavanja sastanaka i okruglih stolova obiteljski centri su izvršili procjenu stanja u zajednici i utvrdili karakteristike rizične skupine mladih na području njihovog djelovanja, te izvršile procjenu stanja. Kao što smo već naveli, detaljni podaci o provedbi i navedene mjere bit će poznati po usvajanju cjelokupnog izvješća o provedbi programa aktivnosti od strane Vlade Republike Hrvatske. Značajni rizici u razvoju nasilničkog ponašanja djece i mladih su svakako konzumiranje alkohola i droge, te se u svrhu prevencije ovisnosti među djecom i mladima u Republici Hrvatskoj provodi čitav niz mjera sukladnih Nacionalnoj strategiji suzbijanja opojnih droga 2006./2012. i Akcijskom planu suzbijanja zlouporabe opojnih droga od 2009. do 2012. A u tijeku je donošenje Nacionalnog programa prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu, te djecu i mlade izvan sustava školovanja. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova vezanih uz kazneno djelo zlouporaba opojnih droga koje su počinile maloljetne osobe vidljiv je konstantan udio 4 do 5% ovih kaznenih djela u ukupnom broju procesuiranih kaznenih djela maloljetnih osoba dok su podaci navedeni u interpelaciji rezultati istraživanja koji se odnose na konzumaciju alkohola i eksperimentiranje s drogama kod srednjoškolaca na nižoj razini prosjeka u odnosu na zemlje Dodatno ističem da je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u 2009. godini odobrilo financijska sredstva u iznosu od 5 milijuna i 800000 kn za 85 projekata udruga usmjerenih prevenciji svih vrsta ovisnosti mladih tiskalo letak "Biram život, drogu ne." U 160000 primjeraka koji sadrže savjete za djecu i mlade i roditelje i organiziralo okrugli stol "Prevencija ovisnosti djece i mladih" povodom Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe opojnih droga. Važno je istaknuti da nadležne institucije sukladno svom djelokrugu rada poduzimaju potrebne mjere u svrhu provedbe propisa koji reguliraju zabranu prodaje alkohola maloljetnicima kao i duhanskih proizvoda, odnosno Zakona o trgovini, Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i zakonom mjerama ograničenja uporabe duhanskih proizvoda, te Državni inspektorat u 2007. godini proveo 40000 kontrola. U 2008. godini 41900 kontrola, a u 2009. godini 42795 kontrola. Vezano uz odlazak u kladionice osoba mlađih od 18 godina Zakonom o igrama na sreću koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010. godine zabranjuje se primanje uplata za klađenje od osoba mlađih od 18 godina, a oglasi i reklame vezani uz igre na sreću ne smiju se objavljivati u radijskim i televizijskim emisijama za djecu i mladež, niti u tiskanom materijalu namijenjenom djeci i mladeži. Sukladno navedenom zakonu Ministarstvo financija i Ministarstvo unutarnjih poslova u 2009. godini provelo je 174 nadzora u kladionicama i automat klubovima, te je vidljivo da nadležna tijela čine potrebne radnje za provedbu navedenog zakona. Kao što sam već spomenuo, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 3. kolovoza 2009. godine usvojila je Nacionalnu strategiju prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih od 2009. do 2012. godine u svrhu strateškog djelovanja na području prevencije i poremećaja u ponašanju djece i mladih. Nacionalna strategija sadrži i mjere usmjerene suzbijanju i prevenciji maloljetničkog kriminala i delikvencije kao i mjere usmjerene utvrđivanju metodologije i postupaka za rano prepoznavanje rizičnih obitelji i djece. U svrhu sankcioniranja nasilja među djecom i mladim nužno je skraćivanje duljine trajanja sudskih postupaka prema maloljetnicima kao i čekanja na dijagnostičku obradu i domski tretman u domovima za odgoj djece i mladeži. Podaci Županijskog suda u Zagrebu i Općinskog kaznenog suda u Zagrebu ukazuju na netočnost navoda, navoda, u 70% slučajeva duljina sudskih postupaka prema maloljetnicima dulje od 6 mjeseci, prosječna duljina sudskog postupka na Županijskom sudu u Zagrebu je dulja od 6 mjeseci od 6 mjeseci u 13.98% slučajeva, a Općinskom sudu u 25,17% slučajeva. Također dužina čekanja na dijagnostičku obradu i domski tretman u domovima za odgoj djece i mladeži skratit će se reformom sustava socijalne skrbi kao i preraspodjelom poslova 11 domova za odgoj djece i mladeži. Uspostavljanjem Ureda pravobraniteljice za djecu kao i regionalnih ureda Split, Osijek i Rijeka, tijekom 2007. godine Republika Hrvatska izgradila je sustav koji je omogućio pojačan broj prijava nasilja u odgojno obrazovnim ustavama u 2008. godini, također senzibilizacija šire javnosti na pojavnost nasilja među djecom sukladno programu aktivnosti utjecala na pojačan broj prijava nasilja odgojno-obrazovnim ustanovama, Uredu pravobraniteljice za djecu te podatak o povećanju prijava Uredu Uredu pravobraniteljice za djecu u 2008. godini u odnosu na 2007. godinu za 67% nikako ne ukazuje na rast nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama. Broj stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama kontinuirano se povećava te je u školskoj godini 2009./2010. sveukupno zaposleno 4 tisuće i 5 stručnih suradnika u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, ne uključujući medicinske sestre u dječjim vrtićima. Od navedenih stručnih suradnika u osnovnim školama zaposleno je 338 psihologa, odnosno na bazi sata rada 270, a ne 226 kako je navedeno u interpelaciji, dok je u srednjim školama zaposleno 155 psihologa, ne uključujući učeničke domove a ne 125 kako je navedeno u interpelaciji. Važno je također naglasiti da podaci Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ukazuju na neravnomjernu raspoređenost evidentiranih nezaposlenih osoba koje sukladno pedagoškim standardima mogu biti stručni suradnici u školama, što otežava, a ponekad i onemogućuje zapošljavanje stručnih suradnika u pojedinim školama. Uspoređujući državni proračun za 2009. i 2010. godinu vidljiv je porast planiranih sveukupnih sredstava usmjerenih djeci i mladima na pozicijama Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti za 5,18% i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za 2,7% koja su djelomično prenamijenjena, ali usmjerena djeci i mladima. S druge strane na pozicijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa nije došlo do smanjenja sredstva za 27 milijuna kuna, već za 24 milijuna i 700 tisuća. Iz navedenih podataka je vidljivo da u slučaju Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi nije došlo do značajnog smanjenja sredstava usmjerenih djeci i mladima već do njihove prenamjene. Vezano uz navode neučinkovitosti protokola o postupanju u slučajevima nasilja među djecom i mladima, podaci Ministarstva unutarnjih poslova ukazuju da je u 2009. godini na području Republike Hrvatske evidentirano 3 tisuće 256 postupanja sukladno protokolu, te da se protokol kontinuirano provodi a nadležna tijela koordinirano djeluju u njegovoj primjeni i praćenju. Nacrt smjernica za planiranje provedbu i evaloaciju prevencijskih intervencijskih programa zaštite djece od zlostavljanja i zanemarivanja prezentiran je u prigodi obilježavanja završetka nacionalne kampanje protiv tjelesnog kažnjavanja djece u Republici Hrvatskoj, te je u tijeku izrada završnog teksta i tiska smjernica za prevencijske intervencijske programe kao izrade prijedloga standarda za navedene programe. U svrhu uvođenja preventivnih programa odgojno-obrazovni sustav Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa predstavilo je elektronski zapis školski preventivni programi organiziralo stručni skup smotra školskih preventivnih programa, te se financiralo i distribuiralo priručnik školski programi prevencije ovisnosti. Nedozvoljeni noćni izlasci mladih također su jedan od rizika razvoja nasilničkog ponašanja mladih te je pri Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti osnovana radna skupina koja će prikupiti podatke od nadležnih tijela koja primjenjuju Obiteljski zakon, sudovi, centri za socijalnu skrb, stručnih i znanstvenih institucija, te po potrebi i drugih zainteresiranih osoba i institucija o dosadašnjoj praksi primjene Obiteljskog zakona, uključujući članak 95. koji se odnosi na noćne izlaske mladih. Na temelju rezultata istraživanja i analize važeće zakonske regulative kojima je uređena obiteljsko-pravna zaštita, kao i dosadašnje sudske prakse, predložit će se preporuke kako bi se otklonile eventualne nejasnoće i dvojbe u primjeni Obiteljskog zakona, odnosno dodatno unaprijedila pojedina zakonska rješenja. Važno je istaknuti da je temeljem provedbom programa aktivnosti Ministarstvu unutarnjih poslova u 2009. godini u odnosu na 2008. godini udvostručilo broj postupanja sukladno članku 95. Obiteljskog zakona te je u 2009. godini godini ukupan broj zatečenih maloljetnih osoba u nedozvoljenom noćnom izlasku iznosio 2 tisuće 564, dok je u 2008. godini iznosio Od navedenih 2 tisuće 564 postupanja u 2009. godini tisuću 123 maloljetnih osoba je bilo u nedozvoljenom noćnom izlasku uz dozvolu roditelja. Tragom navedenog podatka nadležna ministarstva održala su niz sastanaka u svrhu izmjene članka 95. zakona, kao i uvođenja sankcija za roditelje u prekršajno zakonodavstvo. Nadalje, pojačani naglasak stavit će se na pozitivan pristup kako bi roditelji dobili pomoć u odgoju, a ne isključivo sankcije. intenzivirat će se rad obiteljskih centara koji djeluju na području 17 županija. Pojedini obiteljski centri od kojih posebno možemo izdvojiti Obiteljski centar Krapinsko-zagorske županije već su do sada pokazali izvrsne rezultate te je prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova na njihovom području najbolji odaziv roditelja na suradnju prilikom zatjecanja djece u nedozvoljenom noćnom izlasku. Vezano uz praćenje i unapređenje rada Tijela kaznenog postupka izvršavanja maloljetničkih sankcija pri Ministarstvu pravosuđa je u studenom 2009. godine započelo započelo s radom Povjerenstvo za praćenje i unapređenje rada tijela kaznenog postupka izvršavanja maloljetničkih sankcija. Te kao što smo već spomenuli donesen Zakon o izvršavanju maloljetničkih sankcija. Važno je istaknuti da je u svrhu prevencije kriminaliteta i rizičnog ponašanja djece i mladih potrebno osigurati programe, organizacije slobodnog vremena djece i mladih te posebno ističemo da Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti sufinancira godišnje 30-ak klubova mladih, 4 regionalna info centra za mlade koji provode organizacije civilnog društva, te na područjima od posebne državne skrbi i manjim ruralnim područjima provodi projekt "Autobus – čudesna šuma" u suradnji sa obiteljskim centrima i županijama. Sukladno svemu navedenom Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da odbije interpelaciju o radu Vlade Republike Hrvatske u vezi s ulogom Vlade Republike Hrvatske o sprečavanju i suzbijanju rastućeg nasilja delikvencije, kriminaliteta te rizičnog ponašanja među djecom i mladima. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jedan ispravak, gospođa zastupnica Sonja Šimunović. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani ministre vi ste na početku svog izlaganja rekli, citiram: "Elektronički mediji, Internet, cyber svijet, filmovi s destruktivnim i nemoralnim sadržajem utječu na razvoj nasilničkog ponašanja." Ja bih se tu čak mogla s vama djelomično složiti, ali onaj dio koji bih ja ispravila je sljedeći: puno opasniji svijet od cyber svijeta, od Internet svijeta je naš svakodnevni svijet, naš realni svijet. Tu se nalaze ključni problemi, ključna pitanja, ključni uzroci i ključni odgovori. Npr. kada danas u državi gdje imamo 318 tisuća nezaposlenih takav otac ili takva majka dođe kući sa radnom knjižicom u džepu upravo se u takvim obiteljima stvara atmosfera tjeskobe, atmosfera straha. Kada taj roditelj ne zna što će sutra svom djetetu staviti na stol za doručak, ručak ili večeru, kada ne zna kako će ga poslati u školu. Upravo to su faktori koji pogoduju nastanku rizičnih obitelji i onda naravno razvoju nasilničkog ponašanja među mladima. Hvala. Gospodine predsjedniče javila sam se nakon ovog istupa ministra obitelji. Naime, kad sam sve ovo saslušala postavilo mi se samo jedno pitanje koje vas sad moram pitati. Doista da li vi vjerujete u sve ovo što ste sada ovdje rekli? Da je to nešto što pomaže rješavanju problema o kojem mi danas govorimo? jeste li vi, gospodine ministre, ikada u životu razgovarali sa roditeljem koji je izgubio dijete na ovakav način i jeste li ikad razgovarali npr., sa žrtvom nasilja? Zato što mi se čini da ste razgovarali sa tim ljudima ili sa tom djecom da ne biste onda ovdje pristali na to da čitate nešto što su vam napisali službenici u ministarstvu, nego biste ovdje kao ministar progovorili doista o stvarnom problemu. Mi imamo ponovno problem 2 slike. Jedna je ona kako je vidi SDP, a mi vidimo problem među mladima, mi vidimo problem nasilja među mladima, a vi to ne vidite. Mi to vidimo i doista je veliki problem kada ministar koji u ovom trenutku pokriva samo jedan od resora koji bi trebao pomoći suzbijanju nasilja među mladima govori na ovakav način, a to je čitanje suhoparnih činjenica, strategija, programa, a ni jednu riječ niste rekli o stvarnom problemu, a to je nasilje među mladima za koji još uvijek nismo našli dobar mehanizam. Oni koji pričaju o tome ovdje da postoje protokoli kojima se zna što tko treba raditi od vrtića, škola, onda vas ja sad tražim kao nadležne ministre da provedete istrage i da utvrdite sankcije za sve one koji nisu postupili po protokolima. A nisu postupili ljudi u Obrtničkoj školi u Sisku gdje se dijete mjesecima žalilo na nasilje, dok nije došlo u novine nije se ništa pomaknulo. Hoćete li onda sankcionirati ljude koji nisu tako odradili posao u bjelovarskoj školi, zaštitili djecu? Hoćete li sankcionirati ljude koji nisu odradili po protokolu i po zakonu, ako vi tvrdite da to tako jest? Ja vas opet pitam, opet imamo problem, dakle ljudi se ne drže onoga što ste vi napisali. Ja tvrdim da jasnih protokola nema, vi tvrdite da ima. Ako ih ima onda ja tražim sankcije za one koji tako nisu postupili. Jer nama je ovdje interes zaštiti djecu, a ne štititi činovnike i djelatnike koji ne rade svoj posao. Dakle, ako je istina ovo što vi govorite onda molim sankcije za one koji nisu odradili svoj posao po zakonu i koji nisu zaštitili djecu. Moram reći da bi trebalo ostati u okviru prava da svak govori ono što misli i kao što nitko nije dao upute klubu SDP-a što će napisati u interpelaciji ne treba isto tako ni sugerirati kakvi bi trebali biti odgovori. Svak ima pravo iznijeti svoje mišljenje pa se držimo toga.

oni imaju osjećaj za otkrivanje svega ovoga zla što se tiče nasilja, a ova Vlada nema ništa. Potpuno netočno! Ova Vlada vam je lijepo dala izvješće na kojem piše što je sve poduzela, a vi zaključujete na osnovu krivih podataka. Primjer vašeg krivog podatka je da je poraslo zlostavljanje i nasilje za 67%, što ste jednostavno izvukli i tako prezentirali. Što statistiku možete prezentirati na sve moguće načine, ali očito je da je ova Vlada senzibilizirala javnost, da je ova Vlada omogućila stvaranje Ureda pravobraniteljice za djecu. S druge strane, lijepo vam je napisala što je sve napravila i od odobrenja sredstava za provedbu akcijskoga plana, od utvrđivanje metodologije i postupaka za rano prepoznavanje rizičnih obitelji ili djece, po mjerama nacionalne strategije. Od organizacije, vezano za slobodno vrijeme djece. Vi to ne slušate jer vas to ne zanima, ali vas jako zanima

HDZ i SDP imaju različite poglede na problem." Pa evo ja sam prateći izlaganje ministra uočila barem 17 ispravaka o kojima bih mogla nešto reći čak i u svojoj pojedinačnoj raspravi. Dakle, 17 ispravaka navoda iz vaše interpelacije konkretnih činjenica, brojki, postotaka itd., od nadležnih državnih službi. Možda tvrdite da one lažu. Ja se ne bih složila s vama. Drugi ispravak, kažete čitanje suhoparnih činjenica protokola i zakona. Pa pobogu to je temelj za postupanje. Tražite li možda anarhiju? Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Ispravak gospođa zastupnica Dubravka Šuica. Želim ispraviti netočan navod koji je kolegica zastupnica rekla da je ministar rekao da ne vidi problem, zapravo ministar nije rekao da ne vidi problem. Baš zato što postoje problemi Vlada se već sustavno bavi ovom problematikom već godina u svim sazivima činjenica je da je baš u ovom obrazloženju navedeno da je 2008. godine zabilježen rast od 8% evidentiranih kaznenih djela, te je temeljem toga Vlada Republike Hrvatske na sjednici 8. lipnja donijela program aktivnosti itd. Isto tako upravo otvaranje ureda Pravobraniteljice za djecu, za zaštitu od nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama, gdje kaže da je veći broj pojedinačnih prijava bio zbog toga što je država izgradila sustav, što je osnovala ured pravobraniteljice, i što se na taj način senzibilizirala javnost da bi se ljudi koji osjećaju probleme i ugroženost prijavljivali. Prema tome, nije vam točan … **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak gospodin zastupnik Davor Huška izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala. Gospodine predsjedniče izgleda da svi ispravljamo iste navode kolegice Opačić ali ponovit ću. Ova Vlada ne vidi, ovaj ministar ne vidi, ja želim reći da upravo što ova Vlada vidi, što ovo Ministarstvo vidi problematiku koja je na terenu, ne izlazi sa suhoparnim brojkama i statistikom kako vi to kažete, nego sa cijelim nizom zakona, strategija, programa koji su doneseni za vrijeme mandata proteklog i ovo sadašnjeg. Malo se onda treba vratiti u povijest pa se sjetiti Vlade koju je vodio SDP, da li je ta vlada vidjela i sagledavala probleme, da li je donosila zakone i programe, koliko se sjećam nije bilo takovih aktivnosti i prema tome jasno je koja Vlada vidi, koja sagledava probleme, riješava ih a koja Vlada nije imala sluha za to. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak gospođa zastupnica Neda Klarić. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, evo kolegica zastupnica kaže da ministar čita suhoparna izvješća. Kolegice Opačić to nisu nikakva suhoparna izvješća već upravo suprotno argumenti koje gospodin ministar navodi a koji jasno govore upravo suprotno od onoga što vi istićete u interpelaciji Vlade. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Za riječ se javio ministar, gospodin Tomislav Ivić. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče. Uvažena gospođo saborska zastupnice, ja nisam čitao suhoparno izvješće nego sam pročitao sve one aktivnosti i kada je u pitanju zakonodavno normativna aktivnost aktivnost Vlade ali i sve druge aktivnosti koje je ova Vlada poduzela kako bi se ovaj problem nasilja među mladih i prepoznao kako bi se učinkovito djelovalo na njegovom rješavanju. ne umanjujemo ovaj problem, dapače, svim što sam pročitao upravo sam naznačio da ova Vlada pridaje punu pažnju ovom problemu i da smo svjesni problema, ali za razliku od vas niti ga pokušavamo uveličati niti ga nastojimo umanjiti, nego o njemu realno voditi računa i poduzeti sve ono što je moguće kako bi bi taj problem sveli na najnižu moguću mjeru. Statistički podaci, vi ćete naravno reći da je to čista statistika najbolje demantiraju sve ono o čemu ste vi u interpelaciji govorili a i drugi podaci koje sam iznio iznio su upravo bili u tom smislu da opovrgnu navode iz interpelacije koji su netočni. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Idemo dalje sa raspravom. Otvaram raspravu. I prva se u ime Kluba HDZ-a javila gospođa Neda Klarić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine ministre, državne tajnice, državni tajniče. Pa evo Vlada i resorna tijela državne uprave su upravo svjesna činjenice postojanja nasilničkog ponašanja među djecom i mladima. Svjesna su isto tako i sve težih pojavnih oblika, pa shodno svojim nadležnostima je poduzela i poduzima kako smo već čuli niz mjera sa svrhom prevencije i sankcioniranja nasilničkog ponašanja. Svjesna je isto tako i težine i posljedica za djecu koja se nasiljem koriste, a jednako tako i djecu koja nasilje trpe. Produženo i ozbiljno zlostavljanje ostavlja dugotrajno štetne posljedice i tragove pa je neophodno navesti, a isto tako i Hrvatsku javnost upoznati što je sve učinjeno, već smo velikim dijelom čuli od ministra Ivića, od strane Vlade, što se ima namjeru provesti na prevencijskim programima kao i onima koji predstavljaju intervencijske mjere kako bi i jedni i drugi bili učinkovitiji. Zahvaljujući provođenju niza mjera iz programa aktivnosti za prevenciju nasilja među mladima za 2009. te donesenim propisima strateškim dokumentima čuli smo također da je za cijelih 11% evidentiranih kaznenih djela manje počinjenih od strane maloljetnih počinitelja u odnosu na 2008. Sveukupno u osnovnim i srednjim školama u 2009. bilo je za 4,74% manje slučajeva nasilja negoli u prethodnoj 2008. godini. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti usmjerava značajna sredstva za projekte udruge u prevenciji svih vrsta ovisnosti, a svi smo jako dobro svjesni činjenice što predstavljaju civilne udruge u civilnom društvu. ovo Ministarstvo je dakle putem 17 obiteljskih zemalja tiskalo niz stručnih, edukativnih materijala, organiziralo niz aktivnosti radi zlouporabe droga. Obiteljski centri su uspostavili suradnju sa stručnjacima na području prevencije nasilja među mladima pa je suradnja objedinjena sa radnicima odgojno obrazovnih, socijalnih, zdravstvenih i pravosudnih ustanova postala i kontinuirana i puno dublja. Osim toga izvršili su i procjenu stanja u zajednici i utvrdili karakteristike rizične skupine mladih na području njihova djelovanja. Kontinuirano se provodi edukacija stručnjaka zaposlenih u domovima za odgoj djece i mladeži, u domovima za djecu, centrima za socijalnu skrb, sudovima, obiteljskim centrima i policijskim postajama. U ustanovama za djecu i mladež provode se tretmani kako kontrolirati ljutnju i usvojiti vještine nenasilnog rješavanja sukoba. pri Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi je izrada obveznog programa edukacije stručnih radnika zaposlenih u sustavu socijalne skrbi, dakle suprotno od onoga što smo čuli. Uspostavljanja cijelo životnog obrazovanja i ustrojavanje strukovnih komora, osposobljeni su i stručnjaci za provođenje supervizije, razlozi leže u činjenici što stručnjaci u socijalnoj skrbi upozoravaju na sve složenije pojavne oblike poremećaja u ponašanju, na recidivizam, probleme ovisnosti, pojave višestrukih poremećaja kod djece i mladih, nasilničko ponašanje, nekontrolirane socijalne veze putem elektroničkih medija kao što su internet i mobitel. Isto tako kroz programske aktivnosti obiteljskih centara radi se na unaprjeđenju roditeljskih vještina i kompetencija, radi se na podršci roditeljima, provode se programi sa ciljem sprečavanja vršnjačkog nacilja i preveniranja ovisnosti kod djece i mladih. za maloljetne počinitelje, odvjetništva se učestalo opredjeljuju na uvjetovanje posebne obveze uključivanja u pojedinačni ili skupni rad u savjetovalištu za mlade, a koja se pod sredstvom centara za socijalnu skrb izvršava u obiteljskim centrima. Naime, osim primarne važna je i sekundarna prevencija kako ne bi došlo do recidiva. Vrlo važno je također reći i da je u tijeku razvoja sustava socijalne skrbi te između ostalog pri centrima za socijalnu skrb se mijenja način pružanja usluga kroz koncept, ured sve na jednome mjestu, kroz usmjerenost na postizanje rezultata i prilagođenost korisnicima, osobito djeci, obiteljima i mladima. Dužina čekanja također smo čuli, na dijagnostičku obradu i domski smještaj Vladi je prioritet pri provođenju deinstitucionalizacije pa će dijagnostičke obrade obrade se izvršavati i pri centrima za socijalnu skrb i to onima koji imaju ustrojene timove za zaštitu i tretman djece i mladeži s poremećajima u ponašanju. Osnivanje Ureda pravobraniteljice za djecu i područnih ureda tijekom 2007. utjecalo je porast broja prijava u 2008. jer šira javnost postala je osjetljivija na pojavu nasilja među djecom i mladima, a to je jedna od mjera programa aktivnosti. Vezano uz stručne radnike u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2009.-2010. vidljiv je porast broja zaposlenih kao što su psiholog, pedagog, defektolog, knjižničar. Ako se usporedi proračun za 2008. i 2009. za aktivnosti usmjerene prema djeci i mladima i isplatu dječjih doplataka na pozicijama Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti izdvojena su veća sredstva u ovoj tj. 2010. i ona ukupno iznosi orijentacije radi milijardu 816 milijuna i 425 tisuća kuna. Na području od posebne državne skrbi se provode različite aktivnosti radi dostupnosti kulturnih, obrazovnih, športskih i drugih kreativnih sadržaja prema djeci i mladima. Nadalje, u sustavu socijalne skrbi osigurana su sredstva za provođenje preventivnih programa za djecu s poremećajima u ponašanju i ona su veća u ovoj godini za 2,7% u odnosu na prethodnu godinu. Nadalje, usvojena je također smo čuli cijela lepeza zakona kao što su Zakon o zaštiti nasilja u obitelji, Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, Zakon o kaznenom postupku, Pravilnik o kaznenoj evidenciji. U izradi je također i Kazneni zakon, jednako kao što se prati i analiza učinaka primjene Ministarstvo pravosuđa je u rujnu prošle godine formiralo stručnu radnu skupinu koja radi na izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež, koju čine profesori, suci za mladež, državni odvjetnici, predstavnici ministarstava pravosuđa, unutarnjih poslova, zdravstva i socijalne skrbi, obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, centara za socijalnu skrb i Ureda pravobraniteljice za djecu. 2004. godine donesen je i Protokol o postupanju u slučajevima nasilja među djecom i mladima, a nadležna tijela prate njegovu provedu. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi i Agencija za odgoj i obrazovanje, dostavili su svim osnovnim školama, srednjim školama i učeničkim domovima, elektronski zapisa školskih preventivnih programa i plakate vezane uz prevenciju nasilja na stadionima, protiv nasilja u sportu, na sportskim natjecanjima jednako kao i izvan njih. Nacionalna strategija prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih za 2009. do 2012. sadrži utvrđivanje postupaka za rano otkrivanje rizičnih obitelji i djece a isto tako i osmišljavanje programa u lokalnoj zajednici. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi prati pojave nasilja u svim ustanovama za osnovno i srednjoškolsko obrazovanje i po vrstama događanja tjelesnih ozljeda, nasilničko ponašanje, seksualnih delikata, razbojništva, ubojstva, provala, krađa, zloporabe droga, neovlaštenog korištenja vatrenog oružja i sl. Zakon o trgovini, također je važno reći, Zakon o mjerama ograničavanja uporabe duhanskih proizvoda i Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti imaju pozitivne učinke na ove skupine. Zakon o priređivanu igara na sreću i nagradnih igara propisuje strože odredbe za djecu i mladež, a oglasi i reklame se ne smiju objavljivati u radijskim i TV emisijama za djecu i mladež. Kao dugogodišnja djelatnica i zaposlenica u centru za socijalnu skrb, moram kazati i istaknuti da iskustva stručnjaka iz iz socijalne skrbi, svjedoče o tisućama djece i mladih s poremećajima u ponašanju koji su danas uspješni obiteljski ljudi, odgovorni roditelji i profesionalci. Za istaknuti je da su oni vrlo prijateljski raspoloženi prema stručnjacima koji su ih vodili kroz njihovo zrelo i odgovorno odrastanje, zahvalni su im za pomoć i usmjerenja koja su od njih dobili. I zaključno, stajalište Kluba zastupnika HDZ-a je da Vlada Republike Hrvatske i njene institucije poduzimaju mjere i postupke koji daju u zadanim uvjetima uspješne rezultate u prevenciji i sprečavanju i suzbijanju nasilja među djecom i mladima, daju punu potporu donesenim strategijama i programima. Ova Vlada također je važno istaknuti, uključila je sve institucije države i subjekte koji se na različite načine bave djecom i mladima, a rezultati su osim učinkovitih preventivnih mjera i učinkovite intervencijske mjere. Stoga Klub zastupnika HDZ-a Interpelaciju o radu Vlade u svezi sa ulogom Vlada Republike Hrvatske u sprečavanju i suzbijanju rastućeg nasilja delikvencije, kriminaliteta, te rizičnog ponašanja među djecom i mladima odbija. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo dva ispravka, prvo je uvaženi zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. **Vinković, Zoran (SDP)** Zahvaljujem. Vezano za uvažena kolegica je spomenula niz zakona, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakon o trgovini nije donio ništa pozitivno ništa pozitivno i nije donio pomake, bez obzira na prijave državnog inspektorata itd. Pa ja pozivam kolegicu da ode u bilo koji grad u Hrvatskoj ili u selo, općinu ili grad .../Govornik

djelatnosti definirao smanjenje rizičnog ponašanja delikvencije prema mladima, ako ste vi slušali uvaženu kolegicu. Prema tome, nemojte mi oduzimati riječ. Ja koristim ovaj ispravak netočnog navoda dok se ne ukine vrlo dobro,

se./... grad u Hrvatskoj ili općinu i da poslije 3 sata vidi koliko je mladih na ulicama. **Jarnjak, Hvala lijepa. Drugi ispravak netočnog navoda uvažena zastupnica Sonja Šimonović. Izvolite. **Šimunović, Sonja Cijenjena kolegica je rekla slijedeće, kaže Vlada je svjesna problema porasta nasilja među mladima, svjesna štetnih posljedica, Vlada poduzima sve što je u njenoj moći da riješi problem. Tu bih ja ispravila navod i na slijedeći način. Vlada ne poduzima baš sve što je u njenoj moći da riješi problem jer za rješavanje problema osim znanja i stručnosti treba i novaca a prema podacima Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ukupno na svim stavkama koje se odnose na djecu i mlade umanjuje sredstva za 27 milijuna kuna. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi usprkos alarmantnim pokazateljima MUP-a i državnog odvjetništva upravo sredstva za skrb o djeci s poremećajima u ponašanju manje je za milijun 200 tisuća kuna. Znači, Vlada ne da poduzima sve što je moguće nego čak ukida sredstva koja su ionako nedostatna za rješavanje ovako ozbiljnog problema. Zahvaljujem. Idemo dalje sa raspravom po klubovima. Na redu je klub HNS-a uvažena zastupnica Danica Hursa. Izvolite.

Cilj ove današnje rasprave po nama u HNS-u jeste ponovo ukazati na problem nasilja među djecom i mladima u našem društvu uz želju i potrebu da se problem efikasnije suzbija i u konačnici zaustavi. Dopustite da podcrtam po nama neke ključne dijelove interpelacije. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova u 2008. godini su maloljetne osobe počinile 730 kaznenih djela protiv života i tijela te je to u odnosu na 2007. porast od 19,48%. U prvih devet mjeseci 2009. Ministarstvo unutarnjih poslova bilježi čak 109 počinitelja kaznenih djela mlađih od 14 godina. Posebno iznenađuje porast broja kaznenih djela nedozvoljenog posjedovanja oružja kod mlade populacije koji u 2008. godini bilježi porast za 16,7%. Konzumiranje alkohola tijekom izlaska vikendom povećano je s 13 na 39% kod 15- godišnjaka te sa 4 na 16% kod 15-godišnjakinja u rasponu od 95. do 2007. godine. Državno odvjetništvo dalje kaže da se kod kaznenog djela nanošenja teške pozljede bilježi izraziti porast u 2007. i 2008. godini pri čemu maloljetnici i mlađi punoljetnici imaju udjel od čak 37,8% od ukupnog broja prijava protiv života i tijela dok u ukupnom kriminalitetu sudjeluju s udjelom od 15%. U 2008. zabilježen je porast za oko 13% u odnosu na 2007. godinu za kaznena djela nasilništva, maloljetnika i mlađih punoljetnika. Državni zavod za statistiku govori da je čak 958 maloljetnika u Republici Hrvatskoj u 2008. godini osuđeno uz izrečene sankcije. Domovi za odgoj djece i mladež su prekapacitirani za prijem djeteta na dijagnostičku obradu ili u domski tretman čeka se u prosjeku dva do tri mjeseca. Nažalost, broj stručnih djelatnika ne prati na odgovarajući način porast broja i složenost problema mladih. Nedostatak sredstava u državnom proračunu navodi se kao zapreka zapošljavanju potrebnih stručnjaka. Štednja u ovom segmentu je po nama višestruko štetna i u posljedicama troši svakako više nego li trenutno šteti. Osim nedovoljnog broja stručnog osoblja nedovoljno se ulaže u edukaciju postojećeg kadra. o paralelnim aktivnostima na terenu što upućuje na odsustvo operativne strategije u dijelu sustava socijalne skrbi. Podcrtava se značaj sudskih postupaka u smislu hitnosti jer je praksa prečesto u suprotnosti pri čemu je u 70% slučajeva potrebno dulje od šest mjeseci za dovršenje postupka prema maloljetniku. Posljedice su često daljnja delikventna ponašanja. Iz izvješća pravobraniteljice za djecu za 2008. vidljivo je da je broj pojedinačnih prijava za zaštitu od nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama značajno porastao u odnosu na 2007. Nema sumnje da u tom slučaju nasilje ugrožava i sam odgojno-obrazovni proces a svjedočimo i da su oblici počinjenja vršnjačkog nasilja u školama sve teži i okrutniji. Posebno je to vidljivo na internetskim društvenim mrežama gdje se vrši vršnjačka mržnja, poziva na nasilje i šikaniranje pojedinaca. Podaci dalje govore da samo otprilike svaka četvrta osnovna škola i otprilike svaka četvrta srednja škola imaju psihologa ili stručnjaka sličnog profila što je daleko od državnog pedagoškog standarda a istodobno na Zavodu za zapošljavanje svoje radno mjesto čekaju ti isti potrebni stručnjaci koji su neophodni u preveniranju i zaustavljanju nasilja među djecom i mladima. Naravno da sve to treba i platiti, a Državni proračun za 2010. godinu pokazuje znatne uštede sredstava kako u područjima preventivnih programa za djecu i mlade tako i u područjima koja se odnose na djecu i mlade općenito. Dalje se u interpelaciji govori da je Vlada u lipnju prošle godine donijela program aktivnosti za prevenciju nasilja među mladima za 2009. godinu. Prva mjera u navedenom programu bila je utvrditi rizičnu skupinu mladih čiji je rok za provedbu istekao u lipnju 2009. U interpelaciji se kaže da nema podataka i ja zaista takvih podataka nigdje nisam našla, možda postoje pa ih ja nisam mogla naći. Vlada je bila u obvezi donijeti Nacionalnu strategiju zaštite djece od zlostavljanja i zanemarivanja. Rok za za donošenje istekao je 2006. godine. Danas smo i od predstavnika Vlade čuli ovdje izvješće i mi u HNS-u pozdravljamo svaku aktivnost, svaki donesen zakon, svu strategiju, ali s obzirom na situaciju na terenu sve to nije dovoljno. I dopustite da zaključno kažem. Stanovnici Republike Hrvatske su u proteklih 20 godina bili, a i danas su sudionici i žrtve velikih društvenih previranja, prezaposlenosti ili nezaposlenosti, kulture, konzumerizma, raznih oblika nasilja na koje nisu reagirali ili su ga čak i sami poticali, raspada i napuštanja istinskih vrijednosti. Pri tom smo se valjda nadali ili mislili da ta oštra i gruba stvarnost neće ostaviti nikakve posljedice na našu djecu. Svih tih godina, kolegice i kolege, a i danas djeca nas promatraju i uče. Postavlja se pitanje jesmo li kao država imali odgovarajući zakonodavni okvir i provedbene propise. Jesmo li kao roditelji, ali i društvo reagirali na prvi znak nenormalnog ponašanja kod djeteta ili smo pred tim možda zatvarali oči? Jesmo li razvijali sustav socijalne skrbi i potpore obiteljima? Jesmo li zapošljavali stručnjake i imali preventivne i interventne programe za djecu? I jesmo li za sve to ovih godina izdvajali dovoljno novčanih sredstava. Odgovor je jesmo, ali nedovoljno jer dok postoji samo jedan Luka ili samo jedan Filip mi ne smijemo biti zadovoljni poduzetim mjerama i uloženim sredstvima. I na kraju, na sustavu, podcrtavam, na sustavu odgojnih vrijednosti koje će vrijediti za školu, roditelje, društvo u cjelini s naglaskom na medije. Ponavljam, s naglaskom na medije, uz dovoljno financijskih sredstava koja će biti uložena ponajprije u prevenciju. Zato smo mi u klubu HNS-a interpelaciju doživjeli ponajprije kao želju i poticaj svima da se nasilje među mladima efikasnije suzbija i u konačnici zaustavi. Stoga će klub HNS-a podržati interpelaciju. Hvala, poštovani gospodine potpredsjedniče. Ispravljam netočan navod koji je kolegica u svojoj raspravi iznijela, a glasi da strategijama i nacionalnim planovima Vlade ništa se ne postiže. Upravo suprotno kolegice, iz izvješća koja je dao ministar obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti čuli ste podatke. A inače valjalo bi ispraviti jako puno toga što ste rekli jer ste pokazali da ste čitali samo podatke iz interpelacije, a da uopće niste obratili pažnju na podatke koje je Vlada u svojem odgovoru dala. Toliko i o stručnjacima i o uredu pravobraniteljice, dakle ništa pozitivno, Ministarstvo obitelji ništa pozitivno nego samo negativno iz interpelacije. Imamo drugi ispravak netočnog navoda. Uvažena zastupnica Neda Klarić, izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Evo ispravljam netočan navod zastupnice koja kaže da se nedovoljno ulaže u edukaciju kadra. Upravo suprotno, jer je jedan od prioriteta Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi izrada obveznog programa edukacije stručnih radnika, zatim cjeloživotno obrazovanje, osnivanje strukovnih komora, jednako kao što su i educirani stručnjaci za provođenje supervizije. Hvala. Zahvaljujem. I ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Karmela Caparin. Izvolite. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa. Ispravljam netočan navod o nedovoljnosti stručnih djelatnika i o nedovoljnom ulaganju u edukaciju. Naprotiv, u edukaciju domovima za odgoj djece i mladeži, kao i stručnjaka u domovima za djecu, centrima za socijalnu skrb, sudovima, obiteljskim centrima, centrima, policijskim postajama provodi se kontinuirana edukacija. Jedna od njih je upravo u tijeku, provođenje programa edukacije stručnih radnika za program art terapije, trening kontrole bijesa. A da nema dovoljno stručnjaka za primjer ću vam reći, vezano uz stručne suradnike u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, u školskoj godini 2009./2010. sveukupno je zaposleno 4005 stručnih suradnika. Nadalje, još da vam ne govorim o psiholozima i ostalima, al bit će prilike. Zahvaljujem. Na redu je klub IDS-a, uvaženi zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodo državni tajnici, uvažena gospodo zastupnici. Da li će klub IDS-a podržati ovu interpelaciju? Ma jasno da hoćemo, eto prije svega radi svih onih imena koja je gospođa Opačić spominjala, a kojima se dogodilo nešto strašno, ne ne samo njima nego i njihovim obiteljima u najranijoj dobi života. Međutim isto tako, ja se slažem i sa ovom stranom kluba HDZ-a, rijetko ali ovaj puta da, da možda nikada, ama baš nikada, od ranih '90.-tih godina otkad sam ja u Saboru Vlada nije dostavila jedno detaljnije, jedno vjerodostojnije izvješće no što je učinila ovaj puta sa čitavim nizom podataka, brojaka itd. Jasno da ima određenih zamjerki, ali dobro sad pa tako na strani 29. kaže se da je 2009. zabilježeno znatno manje kaznenih djela radi zlouporabe opojnih droga nego 2007. Jasno to je statistika. Ja ne vjerujem da je 2007. bilo manje droge na našim ulicama ili na našim trgovima no što je bilo 2007. Ali jasno, treba pristati na tezu da ih je manje sankcionirano. Znači da pravosuđe nije odradilo taj posao ili policija svejedno što ne znači da je s druge strane problem ovisnosti 2009. manji nego 2010. Međutim, ja se čak i ne bih javio za riječ a da ipak i u interpelaciji, pa tako i u odgovoru Vlade, tj. ovom izvješću od 4.2.2010. nije izostavljeno možda jedno poglavlje koje po meni je možda bitno u kojem ovo izvješće ili interpelacija ne govore. Naime, o tome su pisali u zadnje vrijeme pogotovo mnogi mediji da ih ja sad ovdje ne spominjem, pa se onda između ostalog to moram jednostavno pročitati kaže da 2009. je rođeno 45807 djece što je 2000 beba više nego 2008. To je jasno dobro. No, broj umrlih 2009. bio je čak 53865 ili umrlih je 2009. bilo cca 8000 više nego što ih je bilo rođenih. Jasno da umrli, rođeni nemaju veze sa nasiljem među mladima ali što je bitno. Broj rastavljenih roditelja, to je sigurno bitno. O tome se ne govori. Jasno sve je to za ljude, sve je to normalno. Ja ne tvrdim, ne daj Bože da me ne bi netko krivo ovdje razumio da su djeca razvedenih roditelja asocijalnija od drugih. Ne daj Bože da mi to netko imputira. Inače, što želim kazati. 2009. bilo je sklopljeno 26160 brakova, 3000 više nego 2008. I to je dobro, ali i svaki peti brak se rastavio. Znači, njih 5038 dok je u Istri taj omjer ne 1:5, nego 1:3 sa tendencijom 1:2. Neću reći da tu treba tražiti šta ja znam neki razlog za nekom agresivnošću. Ali sigurno je da sa tom djecom treba raditi kao što treba raditi i sa svima ostalima o kojima je govorila gospođa Opačić govoreći o obiteljima, odgoju, postavljajući pitanje kako to da je netko sklon nasilju, kako to da netko ne znam poseže nož ili pištolj na svog kolegu ili ga je spreman da se tako izrazim grubo zatuči sa bejzbol palicom. Danas kod nas u našoj zemlji ima 4 milijuna 429 tisuća stanovnika. 2025 biti će nas manje od 4 milijuna. Svega 3 milijuna 918 tisuća. da budem ciničan, za 15 godina biti lišeni problema nasilja, delikvencije među mladima jer ćemo biti izrazito stara nacija. Rekoh, to je cinizam možda najgore vrste. Ali to govori da uz sve probleme hrvatski problem broj jedan u ovom trenutku postaje demografski. Jer mi ćemo teško riješiti jasno problem nezaposlenosti, teško ćemo riješiti problem problem vanjskog duga, kriminala među mladima, starima, ovoga, onoga. Ali taj demografski problem izgleda da ne možemo riješiti nikako, a on je primarno pitanje opstanka možda i nacije. između ostalog i ta demografija treba dati odgovor koliko može biti proračunska potrošnja, gdje štedjeti, gdje ulagati, šta ja znam, gdje, kako se razvijati. Kako postaviti mirovinsku politiku, zdravstvenu, socijalnu itd. S druge strane kakve su prilike u našemu društvu mladih ili kako bi kolege sa desne strane rekli mladež ili možda mi u Istri omladina. Još je ta naša omladina ili ti mladi su još previše dobri kada bi znali što ih čeka, ja mislim da bi se već u vrtiću trebali početi buniti, a ne čeka ih ništa dobro. Mi danas postavljamo stvari na način da sebe normalno trebamo riješiti što je apsolutno prirodno, jer time rješavamo i naše potomke. Ali generalno gledano o mladima svakoj budućoj generaciji bojim se na ovom prostoru biti će sve teže i teže. I teže je dečkima i curama ne znam koji su stasali do svoje punoljetnosti pred pet godina, no što je bilo onima koji su stasali pred 10 ili 15, a bojim se da će za 5 godina ili ovima danas biti još i teže. Gdje je problem? Dolazimo do radnih mjesta gdje ćemo te ljude zaposliti. Svaki dan u ovoj zemlji ljudi govorim o radnim danima ostaje bez posla. Svaki dan me zove, ma ne samo mene nego svakoga od vas desetak ljudi. Traži posao, kredit, na neki natječaj. Odmah mu morate reći da, zvat kontaktirat ću ali neka bude sve po zakonu. Jer kakvo je vrijeme nikada ne znate što vam se može imputirati i zbog čega vas se može prozvati. Ali ako se mladi ne budu mogli zapošljavati, da se tako našalim nećemo niti revoluciju izbjeći. Možda to ne bi bilo loše da počnemo ispočetka da i mi sprovedemo eksproprijaciju eksproprijatora. Ali da to napravimo bili bi gladni, urušio bi se sustav. 2010. nije '48. kada su pričali da mogu i travu jesti. No, da se vratim sad u 2010. i ovo izvješće odnosno interpelaciju. Rekoh apsolutno IDS će podržati ovu interpelaciju. To je tema, to je materija o kojoj treba razgovarati. Iako apsolutno ne može se reći da se nije ništa napravilo, ali kao što su govorili i prethodnici sve to košta. A poručivati treba zahvatiti u proračun, a gotovo pola Hrvatske ne radi već živi od preraspodjele e nešto što je u ovom trenutku kada znamo kakvo će biti vrijeme više nego smjelo, iako se slažem mladima sve koliko košta da košta. Starima isto tako, braniteljima isto tako, nezaposlenima isto tako, službenicima sve šta traže, zastupnicima. Da ne bi zaboravili na sebe isto, šalim se jasno. Ali bez obzira na sve ono što je sigurno točno ovdje se u interpelaciji na strani šestoj kaže da osim toga iz već spomenutog izvješća Vlade u provedbi nacionalnog plana aktivnosti za prava i interese djece za 2008. godinu vidljivo je da Nacionalna strategija zaštite djece od zlostavljanja i zanemarivanja nije donesena iako je rok za donošenje odluke istekao još 2006. godine. Jasno da si onda čovjek postavlja pitanje, a to je sigurno bitno zašto tome tako, ali je sigurno svi ćemo se složiti za ovo nasilje najbitnija obitelj, zatim škola, društvo, tu mislim sigurno i na crkvu, i dobro je da je gospodin Bozanić, naš nadbiskup poručio da treba prijaviti svako zlostavljanje djece, ne samo crkvenim, već i civilnim vlastima. Ja želim vjerovati da se Hrvatska ne može uspoređivati s Irskom, ne daj Bože, ali zlu ne trebalo i Bozanić i papi treba vjerovati i treba ih podržati. Ne može se reći, ja ću još jedanput kazati, da se ništa ne radi, neki su citirali sa neke podatke, pa dozvolite da i ja tako kažem. Pa vidjet ćemo da 2007. bilo je u našim osnovnim školama 727 pedagoga, 2008. 780, 2009. znači nije više taj trend tako izrazit u rastu, ali ipak više nego 2008. 783, defektologa imali smo 2007. na 2008. 362, 2008. na 2009. 392, 2009. na 2010. 396 i psihologa smo imali više i knjižničara i socijalnih radnika. Dobro slažem se vjerojatno i zdravstvenih radnika u školama je bilo više. Znači brojka od 2 tisuće 249 tih osoba ukupno sa zdravstvenim radnicima kako se ovdje kaže narasle na 2 tisuće 480. To treba jednostavno priznati da je nešto učinjeno. Na strani 37 se navodi broj postupaka intervencije policije među mladima. Tu vidimo gdje su problemi. Na prvom mjestu Zagrebačka županija, pa Splitsko-dalmatinska, pa Osječko-baranjska, Istarska, nije dobro, vidim 116 takvih intervencija policije je bilo, puno je to u usporedbi recimo sa Primorsko-goranskom županijom gdje je bilo dvostruko manje intervencija nego u Istri itd., itd., a veća je nego Istarska županija. Jasno još jedanput se pokušavam vratiti na problem droge. To je rak rana ovog trenutka, kako se s tim nositi. Izgleda paradoksalno, ali što je kriza veća, a već smo na 19% nezaposlenih to će taj problem eskalirati ili biti će još veći, i zato ja smilim i to je jedan od tih momenata da se, neću reći uvede red u društvo, ali naprosto vodi računa o svakoj populaciji ponaosob, znači zato treba podržati ovu interpelaciju, pomoći roditeljima, pomoći školi, ili školama, treba se uključiti u sve to i crkva i mediji, o kojima je govorila moja prethodnica iz kluba HNS-a, jednom riječju svatko treba rati kako se to kaže svoj obol jer bojim se kada je riječ o nasilju, ako se ne trgnemo prije će biti gore no što će biti bolje. Da je više radnih mjesta vjerojatno bi bilo bolje, ovako kada nitko ne zna što ga čeka, kada je ta neizvjesnost gotovo apsolutna, mislim to je tema koja nije za politiziranje, to nije tema na kojoj bi se trebali zastupnici dijeliti, treba jasno čvrsto stati nogama na zemlju i pokušati svatko dati doprinos problemu koji prije može eskalirati no što će ga se uspjeti pod navodnicima kontrolirati. Sve u svemu mi ćemo podržati ovu predmetnu interpelaciju jer mislim da je mislim da je došla u pravo vrijeme da se skrene pozornost na i ovaj problem prilika u društvu. uvažena zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. Nasilje među djecom i mladima postalo je posljednjih godina sve veći i češći problem. Nasilje je to s kojim se suočavaju ne samo djeca, suočavaju se roditelji, suočavaju se nastavnici, stručnjaci različitih profila, suočava se cjelokupna zajednica. Na žalost nasilje među djecom i mladima postalo je u biti naša svakodnevica, o čemu možemo svjedočiti i svakodnevno kroz brojne novinske članke, priloge o vršnjačkom nasilju i zlostavljanju. Na žalost kao što je već rečeno u javnost obično dolaze i medijski su eksponirani upravo oni slučajevi koji imaju najstrašnije posljedice, smrt mlade osobe ili teške fizičke i psihičke posljedice posljedice u životu žrtve, mada u konačnosti svaka vrsta nasilja i zlostavljanja ostavlja neizbrisiv trag u mladim ljudima. Pođimo od nekoliko činjenica. Ja mislim da se sa njima ovdje danas trebamo svi složiti. Prvo da je nasilje među djecom i mladima potpuno neprihvatljivo, a posebno nas mora zabrinjavati porast novih vrsta i oblika nasilničkog ponašanja, koji s vremenom dobivaju sve više i više sofisticirane oblike. Nadalje, u odnosu na djecu i mladež, na njihov razvoj, odgoj, ponašanje, slažemo se svi ključna je uloga obitelji, no ako obitelj ne funkcionira, a danas s time se moramo složiti imamo sve više i više obitelji koje su nefunkcionirajuće, polufunkcionirajuće, tzv. rizične obitelji koje su to postale ili jesu iz raznoraznih razloga. tu država mora osigurati mehanizme koje u određenoj mjeri mogu i moraju supstituirati nedostajuće ili nepotpune obiteljske funkcije. Uostalom prva prilika da se dijete susretne s nekom drugačijom formaliziranom i strukturiranom vrstom odgojnog pristupa dešava se po upisu u neku od primarnih odgojno-obrazovnih ustanova, a tu bi se onda morao otvoriti sasvim novi i vrlo vrijedan prostor za usvajanje kako novih znanja, tako i kvalitetnih društvenih ponašanja, i tu je šansa države da od samih začetaka već od vrtićke dobi pokuša korigirati eventualna neprihvatljiva ponašanja koje dijete ispoljava, i tu već raditi i sa obiteljima iz kojih takvo dijete dolazi. I treće, naša država je prepoznala da je nasilje među mladima i djecom veliki problem, i doista i tu se svi slažemo, mi imamo brojne strategije, mi imamo brojne programe, protokole, radne radne skupine, povjerenstva, brojne zakone, pojedine zakonske odredbe, ali naš problem nije to da mi ne znamo proizvoditi to, da mi ne znamo napraviti neku strategiju, neki program, nekakav plan, protokol, sve to skupa lijepo zapisati. Problem je u onome da mi nedovoljno provodimo ono što zapišemo. Ili možda činimo to na nekvalitetan i neefikasan način, ili ih u jednom dijelu pojedinim sredinama provede ljudi koji još nisu dovoljno stručni, nisu dovoljno educirani. Ili ono što je najgore, da ima slučajeva da te programe, strategije i protokole ne provodi nitko jer, ili možda ne shvaća važnost svega toga što smo mi donosili, ili zna da u konačnici za njihovo neprovođenje i ne postupanje po njima nitko ipak neće odgovarati. Kada je u pitanju protokol o postupanju, kada je u pitanju nasilje među djecom ja se ne sjećam da je ikada itko odgovarao. Odvajam to od nekih drugih protokola i nekih drugih politika. Svi mi se tih programa, strategija i planova rado prisjetimo pri svakoj ovakvoj raspravi o problematici nasilja među mladima, bilo ovdje u Saboru, bilo negdje na nekom Okruglom stolu. Imamo mi Nacionalni plan aktivnosti za prava interesa djece, imamo mi Nacionalni program za mlade, imamo mi i Nacionalnu strategiju prevencije u poremećaju i ponašanju djece i mladih od 2009. do 2012. godine, ali molim nekog tko je odgovoran da odgovori koliko je i sam ministar rekao, ta je strategija donešena 2009. godine, a ako se ne varam u nekom od tih naših silnih planova je bilo zapisano da se donese 2006. godine. Dakle, i u tom je naš problem. Što mi nešto zapišemo i onda valjda nemamo vremena i zaboravimo to provesti i onda donesemo sa nekoliko godina zakašnjenja i opet nikom ništa. Svih ovih godina, budimo iskreni, mi ipak uviđamo da neke stvari očito ne radimo dobro, da negdje nešto ne štima i da nešto nije u redu. Jer kad povedemo priču o problematici nasilja među mladima onda su svi nezadovoljni. Onda su nezadovoljni stručnjaci koji rade sa tim mladima i sa obiteljima, nezadovoljni su nastavnici, nezadovoljni su roditelji, nezadovoljna su djeca jer su sami žrtve nasilja. Ispada, nekako i po ovoj današnjoj raspravi ovdje, da valjda Vlada jedino je zadovoljna zato što imamo eto sve te propise, imamo sve te strategije, a često puta iz njih je pomalo i teško iščitati što se ustvari od svega toga provodi, kakvi su efekti konačnih provedenih mjera, a najteže je utvrditi naravno koliko je na sve to predviđeno utrošiti ili je se utrošilo sredstava. I dali su se ta sredstva u biti i namjenski iskoristila. Državno odvjetništvo zadnjih nekoliko godina za redom izvještava o manje-više ujednačenom udjelu delikata nasilja među maloljetnicima. Dakle, kao i pri obiteljskom nasilju mi imamo već nekoliko godina jednu konstantu. Konstantnu brojku, koju možemo mi se prepucavati jel to 2% više ili 2% manje, ali nasilje među mladima je konstanta. Ona je tu prisutna. I s tim da samo Državno odvjetništvo upozorava da je izraziti porast kada su u pitanju djela sa nanošenjem teških ozljeda. A u odnosu na 2007. godinu u 2008. godini su za 13% povećana kaznena djela nasilništva maloljetnika i mlađih punoljetnika. Domovi za odgoj djece i mladež su nam prekapacitirani. Evo vidim nema tu državne tajnice socijalne skrbi, u jednom dobrom dijelu su i zanemareni. A broj stručnih djelatnika danas definitivno više ne prati na odgovarajući način porast i broja, ali i složenosti problema s kojima se danas susreću mladi. Pa evo ja bih sad onda pitala, možda će se vratiti, sjećamo se, pa i nedavno je o tome pisano, problematici u Domu za odgoj odgoj djece i mladih u Osijeku. I mene jako interesira da li nakon svih tih novinskih napisa je ministar zdravstva i socijalne skrbi bilo što poduzeo u tom pitanju? Mi kao društvo jesmo suočeni s besparicom, ali svaka štednja i to baš u ovom sektoru, mora nam biti jasno, višestruko je štetna. Pitamo se, mi u klubu SDP-a, i što je sa edukacijom stručnjaka? Ti stručnjaci i sami, različitih profila, traže i sami takvu edukaciju, ali u konačnici, ne možete to poreći, prepušteni su ipak sami sebi. A u dijelu sustava socijalne skrbi odgovoran za područje zaštite i tretman mladih i djece s poremećajem u ponašanju još uvijek nema nikakve operativne strategije. Pa molim vas lijepo, neki dan je održana sjednica Savjeta za mlade. Predsjedavala je potpredsjednica Vlade, bio je drugi potpredsjednik, bio je ministar obitelji i molim vas na toj sjednici Vlade pod nazivom, dakle isto se radilo o suzbijanju i prevenciji nasilja među mladima, molim vas, odlučeno je da se po prvi puta okupe ravnatelji svih osnovnih škola u Primoštenu gdje će se govoriti, jer se kaže da je potrebna edukacija djece, roditelja, učitelja, posebno u osnovnim školama, a najavljena je i prva edukacija multidisciplinarnih timova u Bjelovaru u travnju mjesecu. I to edukator u obliku seminara kojim bi se stručnjake, predstavnike centara za socijalnu skrb, policiju, ravnatelje itd., senzibiliziralo za problematiku zlostavljanja i zanemarivanja djece u obitelji, vršnjačkom okruženju itd. Oprostite o čemu mi ustvari onda danas pričamo? Oprostite mi smo u pravu. Vi jedan dio mjera koje imate već zacrtane planova i programa niste dosada na na očito dovoljno efikasan način radili. Nadalje, spomenuto je danas što je sa sudskim postupcima? Što se tu može učiniti? Jer bez obzira na hitnosti u preko 70% slučajeva ti postupci su duži u 6 mjeseci i definitivno su direktno u korelaciji sa činjenicom da u međuvremenu dok postupci traju mi imamo i 30% 30% recidivista. Sjetimo se samo onog jednog od najupečatljivijih slučajeva Luke Ritza da je maloljetnik koji je sudjelovao u napadu na njega u međuvremenu dok se čekalo suđenje izvršio još nasilničkih ponašanja. Što nam je sa odgojno-obrazovnim sustavom? Ja vidim, evo nema više ni državne tajnice iz Ministarstva obrazovanja. Za 2008. godinu pravobraniteljica utvrđuje za 67% povećanje broja nasilničkog ponašanja u našim školama. S jedne strane ugrožen je time sam odgojno-obrazovni proces, a oblici nasilničkog ponašanja sve su teži i okrutniji. I zar onda nije poražavajući podatak, čime se mi hvalimo? Da imamo jednog psihologa na 1009 učenika u osnovnim školama. Jednog psihologa na 1009 učenika. Imamo jednog defektologa na 863 učenika, jednog pedagoga na 436 učenika. Ako se ne varam mi smo nekakve standarde usvojili u ovom Hrvatskom saboru i do 2012. godine, dakle za 2 godine, mi ćemo morati doći na jednog stručnog suradnika između 100 i 150 djece. Pa kako mislimo to učiniti u 2 godine ako sada govorimo o stotinama i tisućama učenika kojih pokriva jedan stručni suradnik? Koliko je, nadalje, osoblje u školama, nastavničko i svako drugo osoblje u školama, jer … /Govornica se ne razumije./… nasilje među učenicima samo sami nastavnici, ima tu neko pomoćno osoblje koje radi u tim koje radi u tim školama koliko su osposobljeni da nasilje prepoznaju u samim začecima, da prepoznaju probleme kod djece izložene nasilju. Spominjan je već danas slučaj Obrtničke škole u Sisku, spominjan je slučaj škole u Bjelovaru. Kod ovoga u Sisku još je dodatno otežavajuće to što se učenik žalio razredniku i nastavnicima, nastavnicima, govorili su mu da to nije ništa, da treba otrpjeti itd., a ovdje se radilo o dodatnoj vrsti nasilja. Mene jako zanima da li je to uopće prepoznato, taj dečko je između ostalog obilježen zato što je po mišljenju dijela učenika izabrao žensko zanimanje. I tu s te strane je vršeno nasilja. I uzmimo samo ta dva primjera i molim odgovore, da li u ta dva primjera ili u bilo kojoj drugoj školi na bilo koji način sankcionirani nastavnici i oni koji su se oglušili na vapaj učenika, pojedinih učenika koji su izloženi nasilju. Istraživanje izi 2006. godine koje je provedeno u Hrvatskoj pokazuje da učenici se u najmanje slučajeva obraćaju nastavnicima kada dođe do vršnjačkog nasilja, zato što smatraju da im oni neće pomoći, valjda su poučeni nekim drugim iskustvima. nekim drugim iskustvima. I valjda bi nam to trebalo biti na neki način lampica da u našem sustavu neke stvari ne idu kako treba. Stručnjaci nadalje upozoravaju a svima nama su puna usta priča o prevenciji, važnosti prevencije, zaustavljanju vala nasilja, među djecom i mladima, ću vam već danas koliko smo smanjili sredstva za ovu godinu kada su u pitanju svi programi koji su namijenjeni djeci, pa ću ja samo izvući taj iz Ministarstva obrazovanja gdje je kazano da je za 24 milijuna kuna, mi kažemo 27, ali dobro, 24 milijuna kuna smanjeno financiranje i ostalo je puna tri milijuna kuna da bi se proveli svi mogući programi koji na bilo način idu prema djeci kada je u pitanju Ministarstvo obrazovanja. Obiteljski centri, molim vas, neka mi netko kaže, oni su danas više puta ovdje spomenuti, apostrofirani kao nešto što je napravljeno, koje radi sa rizičnim obiteljima, koje radi sa djecom s poremećajem u ponašanju, recite mi na osnovu čega, u Zakonu to nije njihova uloga. Ako je to njihova uloga onda molim točno izvješće o tome koliko je tih rizičnih skupina obitelji bilo kroz razne obuke i seminare, kroz obiteljske centre, s koliko učenika žrtava nasilja ili učenika s poremećajem ponašanja prošlo kroz obiteljske centre, molim točne podatke, a koji su ti koji su prolazili posebne programe kroz centre za socijalnu skrb. Jer prema Zakonu o obiteljskim centrima to oni ne bi trebali raditi. Prema tome, kao Klub SDP-a, dozvolite samo završnu rečenicu, kao Klub SDP-a mi tražimo nove aktivnosti, tražimo zaokret i tražimo odgovorno koordinirano postupanje kada je u pitanju nasilje među mladima i vršnjačko nasilje, jer proizvodnja planova, programa i strategija nema smisla ako nemamo povrat…. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Molim držite se vremena kao i svi drugi. Hvala lijepa. Ja bih vas molio nemojte me dovoditi da vas moram upozoravati, vrijeme je zato određeno da se ga držimo i molim vas da se toga držite.

Hvala gospodine predsjedavajući, ja ću za početak ispraviti samo jedan navod, jer vidim da su se i kolege ostali javili. Gospođa Sobol je rekla da oni koji ne prijave slučajeve nasilja ili oni koji ne postupaju po protokolima koje smo donijeli neće biti kažnjeni. To nije točno, ja ću kao upravo kao rezultat praćenja provedbe propisa, konkretni ispravci su uneseni, navodim, na primjer u Zakon o zaštiti od obiteljskog nasilja u kojem među ostalim stoje novčane kazne za odgojitelje, liječnike, stručnjake i ostale koji ne prijave čak i sumnju u postojanje nasilja. A ukoliko gospođa Sobol znate za nekakav pojedinačni slučaj kršenja vaša je također dužnost da ga prijavite. Hvala lijepa. Drugo je ispravak navoda uvažena zastupnica Karmela CAparin. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, ispravila bih netočan navod da je duljina sudskih postupaka prema maloljetnicima dulja od 6 mjeseci. Naime, prema podacima Županijskog suda u Zagrebu u trajanju postupka prema maloljetnicima i predmetima na štetu djece i mladeži za kaznena djela u 2009. godini bilo je ukupno 14 predmeta. U 2 predmeta proteklo je od 1 do 15 dana, u 2 15 do 15 do 30 dana, u 4 1 do 2 mjesecu, u jednom predmetu protekla su 2 do 3 mjeseca dakle negdje oko 28%, a proteklo je u jednom predmetu dakle 7,14%, 6 do 7 mjeseci. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvažena zastupnica Neda Klarić. Izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, ispravila bih krivi navod gospođe zastupnice koja kaže nema strategije za postupanje za djecu prema sa poremećajima u ponašanju. To je netočno, jer upravo suprotno možemo kazati čega bi svi subjekti koji su uključeni u pravosudnim, zdravstvenim, odgojno obrazovnim, socijalnim ustanovama djelovali prema djeci i mladima sa poremećajima u ponašanju. Nadalje, tijekom svoje rasprave sam kazala da je razvoj socijalne skrbi u Centrima za socijalnu skrb gdje se mijenja način pružanja usluge preko ureda sve na jednome mjestu, kroz usmjereno za postizanje rezultata. **Jarnjak, Ivan netko hvali, broj mogu citirati, jednog psihologa na 1009 učenika, kolegice ako vam je pitanje bilo retoričko imalo je elemente zločestoće u tome svemu. Puno je više od onoga što ste vi prikazali u interpelaciji koliko je stručnih suradnika zaposleno u školama, a kako je Vlada podastrla sve tablice po godinama, dokaz je da se iz godine u godinu taj broj povećava. I još kada govorite o obiteljskim centrima, obiteljski centri su prevencija za obitelj i za mlade i za djecu, dakle složit ćete se da je u cijeloj ovoj priči puno važnija prevencija od samoga liječenja posljedica koje nasilje među mladima izaziva. A Vlada je dala dobar pregled što su obiteljski centri u proteklim godinama radili. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvažena zastupnica Neda Klarić. Izvolite. jedan mlado biće bude pretučeno ili ne daj Bože što se još teže događa. Dakle, Vlada ulaže maksimalne napore glede popravljanja stanja. u prilog tome govori i ovo što je gospodin Kajin govorio da je povećan broj stručnjaka psihologa, defektologa itd. i to je točno da su oni u trajnoj edukaciji, komorski organizirani kao što je rekla kolegica Klarić. Dakle, treba napraviti i svi se uključiti, naravno i Crkva isto je govorio kolega Kajin u tome dijelu, a apsolutno tu uključuje i prevenciju zlouporabe droga, a ne zagovarati legalizaciju lakih droga, a gdje ukidati draga kolegice. Hvala lijepa. Obavještavam da je sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta u 11,43 minute. Na redu je dalje u ime kluba HDSSB-a uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodo državni tajnici. Evo mislim da se danas lome koplja pa čak u dijelu koji se zove obična gola statistika i podaci koji su podastrti sa obje strane i izvješća ministra i Vlade, a opet s druge strane u ovoj interpelaciji. I onda mi nije jasno zapravo tko je tu u pravu, iako se radi o čistim golim brojčanim činjenicama i podacima. Međutim, nikada dosta rasprave o ovoj temi i dobro je da je danas na dnevnom redu ova tema koja je vrlo važna za hrvatsko društvo, društvo u kojem želimo da bude društvo znanja ali i društvo reda i rada. Prije stotinjak godina, jedan naš političar je u svezi otprilike nekako ove teme, iako nije tada sudjelovao u radu Hrvatskog sabora, rekao da temelj hrvatskog društva mora biti obitelj i treba biti obitelj. Druga postavka je da hrvatska škola ne smije biti samo obrazovna ustanova nego prije svega i odgojna ustanova. Te dvije postavke ako bismo danas elaborirali i razmatrali, onda sasvim jasno dolazimo do činjenica koje ne treba navoditi brojkama koliko je u kojem ministarstvu izdvojeno novaca u ovu svrhu, koliko je da li to smanjenje ili povećanje za 2,2% povećanje u milijunima kuna itd. jasno je da je nasilje, delikvencija, kriminalitet, rizično ponašanje među djecom i mladim u porastu. Zašto je tome tako? Da počnemo od one postavke, a to je obitelj. U vrijeme u kojemu živimo na djelu je ona crni liberalni kapitalizam u kojemu majke nalaze posao dobrim dobrim dijelom u evo da navedem lance robnih kuća, rade od 8 ujutro do 20 na večer. Dijete koje nosi ključić stana ili kuće oko vrata na lančiću dolazi u tu kuću. Tko je njegov prijatelj? Tko njega odgaja u tom domu? A i otac radi recimo, kamo sreće da radi. Televizija, mobitel, internet. Tko je njegovo društvo? Diler pred školom koji ga dočeka uredno i redovito bez ikakvog policijskog nadzora ili ne daj Bože nekakve akcije prema njemu, dakle droga mogućnost i dostupnost alkohola, cigareta. I onda se čudimo kada u adolescentskoj dobi ili nekoj sličnoj takva osoba koja iz svoje obitelji nije ponijela toplinu doma, nije ponijela jednu obuku iz društvenog života postane delikvent. Škola, pa vidite dobio sam masu dojava od učitelja, odnosno nastavnika i profesora da oni prema djeci prema zakonu i standardima, ne smiju primijeniti nikakva ni sredstva niti akciju, ali da se mnogi od njih pribojavaju učenika u školi, pribojavaju se fizičkog obračuna od strane učenika, da paze leđa kada idu poslije nastave kući. Dokle smo mi to dogurali u našem odgojno-obrazovnom sustavu da se učitelji, nastavnici, profesori čak boje učenika? Ne samo da postoji nasilje među samim mladima, nego postoji i ovakva vrsta bojazni. A bilo je slučajeva, to dobro znamo i u javnosti i u medijima su takvi slučajevi obznanjeni. Dakle, Dakle, mi imamo strategiju, mi imamo planove, mi imamo zakone koji su nabrojeni lijepo od gospodina ministra ovdje, ali pored svega toga imamo i ovu problematiku i to vrlo, vrlo aktualnu i svakodnevno iz dana u dan čitamo po medijima u školama od Bjelovara, Siska,

zaista je vrlo, vrlo teško pojmiti i pročitati. Ja sam kao liječnik, kao kirurg vrlo često dobivao upite od roditelja mogu li djeca ići u školu sa štakama? Znate li koja je moja preporuka bila, iako bi na štakama mogao pohađati nastavu što se tiče liječnika, da ne ide na štakama u školu. Da sam ovakav ja došao u školu i da sam se vratio u svoju školsku dob, možda bi bio ili bi vjerojatno bio gurnut na stepenicama itd. Zašto je tome tako? Zašto to dijete koje bi gurnuo nekoga tako nije dobio poduku i pouku u svome domu u svojoj obitelji i u svojoj školi da je to nešto što ne valja? E sada dolazimo do onoga broja psihologa, pedagoga, defektologa i stručnih suradnika i svega što je u ovoj interpelaciji navedeno kao nedostatno, i mišljenja sam da istoga da je to nedostatno ali sam mišljenja i da je nedostatan rad onih koji to rade, koji su zaposleni po tom pitanju. Nadalje, kada smo razgovarali o standardima predškolskog, školskog i ostalog odgoja onda je bilo navedeno u statistikama da smo 55% hrvatske djece pohađa vrtić, 45% nikada u vrtiću nije bilo. Nemamo mreže vrtića u Hrvatskoj. Na području Brodsko-posavske županije ima četiri ili pet vrtića, tu će me Suzana ispraviti jer ona tu ima bolje podatke od mene. Dakle, imat će priliku za ispravak netočnog navoda. Dakle, kojim ne mogu biti obuhvaćena sva djeca predškolske dobi. Taj odgoj i taj odnos, taj pojmovni odnos prema životu, radu, poštenju se stječe da ne kažemo Ta teta, psiholog u vrtiću i ostali oni počinju uz jasno, prvo sam naglasio na prvom mjestu obitelj, oni iz te dobi počinju da kažem formirati svijest, dušu djeteta. A mi imamo podatak da samo 55% naše djece pohađa vrtić. Zašto je tome tako? Kažu država je u recesiji, krizi. U krizi je već dvadeset godina a kažu da je recesija godinu dana. Znači nije baš bila recesija prije godinu i pol dana, barem ne po riječima premijera Sanadera bivšega i gospodina Šukera i ostalih. Pa se i tada nije oko toga brinulo u vrijeme kada nije bila recesija, kada sam ja sa ove govornice ovdje predlagao francuski recimo model u svezi dječjih vrtića u kojima sva djeca imaju besplatne vrtiće. Jasno je to sad prebačeno na lokalnu samoupravu i regionalnu i još neke ustanove, crkva itd. koje mogu biti osnivači ili utemeljitelji vrtića i njihovi vlasnici ja mislim da je država iznad lokalne samouprave, država je iznad regionalne samouprave, država ima alate kako to netko voli reći instrumente kojima može urediti i takvu stvar. Nema mjesta štednji kada su u pitanju naša djeca. Nema mjesta recesiji kada su u pitanju naša djeca, naši mladi, naši adolescenti, nema mjesta štednji kada je u pitanju, dakle štednji u smislu onog stručnog kadra i svih ostalih mjera provođenja strategije kada je u pitanju ovakav zaista evidentni porast nasilja, delikvencije, kriminaliteta među mladima. Tako da iz ove interpelacije koju sam pokušao u neke pasose koji su ovdje članke navedeni i sam sebi iskomentirati a u jednom od njih su navedeni stručni suradnici za odgojno-obrazovni rad osnovne škole a to su pedagog, psiholog, stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, knjižničar i zdravstveni radnik pruži prvu pomoć kada netko nekoga bejzbol palicom kako netko reče neki dan umlati ili ne znam ni ja šta. I još nešto, izgleda da ćemo mi morati zapošljavati bodygarde u školi da čuvaju djecu i nastavnike od nasilja. Zaista je pojava vrlo proširena, pa da možda i to uvrstimo u ovu interpelaciju. Toga zaista toliko tima i treba otići u školu i vidjeti, stati sa strane pa gledati veliki odmor, mali odmor i ono što se događa nakon odlaska ili izlaska iz škole na lice mjesta "on the face of the place". Evo imamo niz nezaposlenih diplomiranih kriminalista koje država producira u velikoj mjeri pa možda da i njih uključimo. Nadalje, tko to zapriječava, osobno sam svojim očima vidio pored jedne škole u Slavonskom Brodu dilera koji dila jointe djeci u osnovnoj školi koja odlaze sa nastave. Nigdje policije. Pa neću ja biti policajac. Mogu ja to i prijaviti ali njega nema tamo više kad policija dođe i ako dođe. Pa to je opća pojava, to svi znaju, to je javna tajna da se droga dila čak, ne čak nego po osnovnim školama. Internet, čatanje. Pa s kim to dijete kada dođe kažem u ovoj fazi crnog liberalnog kapitalizma ima uopće razgovarati u svojoj kući? S nikim. Sa virtualnim svijetom, sa virtualnim osobama i onda na toj virtualnoj nekakvoj osnovi na čemu je televizija imate serije sa tako grozomornom tematikom kriminalističkom itd. i ostalom trilerskom, ne znam kako to sve se ne zove, zaista imaju uzore, krive uzore svog ponašanja i odnosa prema svijetu i životu. Dajmo se svi skupa bez obzira HDZ bio SDP zamislimo oko toga. Ne trebamo kontradiktornosti u svezi statističkih podataka, to je suhoparno. Dogovorimo se da se te strategije, ti programi provode. A ono što predlaže u svojoj interpelaciji SDP također je korisno i ajmo ne sada to stranački reći odbijamo to nego i primijenimo i to što se u ovoj interpelaciji predlaže. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Suzana Bilić-Vardić. Izvolite. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Grubišić je rekao da su u osnovnim školama zaposleni zdravstveni radnici radi onih koji ih udare bejzbol palicom. Ispravljam Ispravljam taj netočni navod. Kolega Grubišiću, zdravstveni radnici su u osnovnim školama zaposleni samo u onim školama koje obrazuju djecu sa teškoćama u razvoju. To je navedeno, da ste pročitali materijal Vlade našli biste. Ali i da vam pomognem kad ste me za pomoć zatražili. U Brodsko-posavskoj županiji su svega dvije ustanove za predškolski odgoj grad Nova Gradiška i grad Slavonski Brod. I nekoliko općina je uključeno u sastav te dvije predškolske ustanove a ostale općine su se snašle kraćim programima odnosno igraonicama za koje imaju verificirane programe, verifikaciju dalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Ne možemo biti zadovoljni, ali bojim se da ispod ovoga prosjeka državnoga 55% djece obuhvaćeno predškolskim odgojem, to je pomoć vama, ali to je stvar lokalne samouprave. Hvala U ime predlagatelja prije nastavka, uvažena zastupnica Milanka Opačić. Izvolite. **Opačić, Milanka Pa htjela bih još nekoliko stvari dodati koje nisam stigla reći u uvodnom izlaganju, a i jedan dio me malo potaknuo gospodin kolega Grubišić. Naime, prije svega bih htjela reći da mi je drago da ustvari klubovi osim HDZ-a i HSS-a kojega ova tema ne zanima pa mi se čini da nitko nije raspravljao u ime kluba, su se izjasnili da će podržat interpelaciju ili bolje rečeno da vide da problem nasilja među mladima egzistira i da nešto treba učiniti. Kada ste ovdje govorili kolega Grubišiću o tome da je možda problem i u tome, dakle uz sve strategije i uz stručnjake koje imamo zaposlene da ti stručnjaci ne rade svoj posao što znači da ponovno se vraćamo na ono što sam ja u početku rekla, a to je da imamo neefikasan sustav kada su u pitanju djeca. Onda bih vam htjela pročitati jednu ispovijest jednog dječaka koji ima 14 godina i koji je uhićen zbog toga što je tukao drugu djecu u zagrebačkom pothodniku. On kaže ovako: Sad trebam samo pričekati da bura prođe pa ću vjerojatno nastaviti dalje. Nije mi problem da sam izazovem tučnjavu. Tata me pita jel razbijam šta, a ja mu priznam. Na to mi samo kaže da je i on radio isto kad je bio mali. Brat se također tuče pa navečer u sobi razmjenjujemo iskustvo." Ovo sam pročitala zbog toga da vam pokažem da i dijete sa 14 godina može ovako razmišljati da je ustvari najvažnija stvar u životu u kojoj on uživa je tuča drugih ljudi, premlaćivanje dakle drugih ljudi i da to nije samo posljedica toga što on igra igrice koje su sasvim sigurno pune krvi i nasilja nego je problem i obitelji u kojoj se to podupire. Dakle njega otac pita, prema tome to je obitelj u kojoj se takvo ponašanje svesrdno podupire od njegovih roditelja, očigledno od oca. Međutim, pitanje je zašto do 14. godine nitko to nije primjetio da je riječ o rizičnoj obitelji. To se vidjelo sasvim sigurno prije, on nije u 14. godini to odjedanputa pokazao. To je nešto što je bilo prije kod njega prisutno pa je pitanje što je sustav u tom dijelu radio da to dijete već prije nije bio uvršteno u neki od tretmana kako bi mu kako bi mu se pomoglo. Međutim, taj isti dječak kaže ovako: "Bolje da ih tučem sad kad imam 14 nego kad navršim 18 pa mogu završiti u zatvoru. Sada mi ne mogu ništa." To je logika djece, a sad ću vam reći zašto je takva logika djece. Djeca imaju, možda ne čitaju sa 14 godina novine, ne čitaju neke stvari koje se pišu, ali imaju svoju komunikaciju kojom se šire njihove informacije i njima zanimljive vijesti. Zašto je to tako? Zato što imamo neučinkoviti pravosudni sustav. Kada za ubojstvo u kojem se u pravilu odmah pronađe onaj koji je počinio ubojstvo sudski postupak odugovlači više od dvije godine onda je sankcija koja je izrečena tom maloljetniku apsolutno u tom trenutku neučinkovita. Ona više nema isti učinak kao što bi imala da je izrečena u prvih šest mjeseci. Konkretno vam to izgleda ovako. Frano Despić je ubijen u 3. mjesecu 2008. godine, dakle pune dvije godine se navršilo od smrti tog dječaka. Nema presude, neće je ni biti nažalost jer je policija obavila posao tako da se ne može utvrditi počinitelj. Prema tome, Frano Despić je izgubio život zbog ovakvih dječaka kao što sam sada pročitala, zbog njihove ja ću reći nakaradnog razmišljanja, nakaradne svijesti. Međutim nema presude, nitko neće odgovarati, nitko neće biti sankcioniran. Za Luku Ritza koji je preminuo 2008. godine u lipnju sada će se isto navršiti pune dvije godine, nema presude. Kolegica Sobol je ovdje rekla sramota je, djeca koja su pretukla Luku Ritza, koja su ga ubila su u međuvremenu dakle u pune dvije godine što sud nije uspio donijeti presudu, nalaze se na slobodi. Jedan od njih je već dva puta premlatio drugu djecu i znate što roditelji postavljaju kao pitanje? Imamo li mi efikasan sustav koji će zaštititi našu djecu od takve djece. Pa mislim da ovdje svatko tko ima djecu mora bit zabrinut, ja sam strašno zabrinuta. Ljudi moji, ta djeca hodaju po Hrvatskoj, hodaju po našim gradovima, po našim naseljima, a mi nemamo efikasnog mehanizma da tu djecu na neki način maknemo i da zaštitimo drugu djecu. Prema tome, oni su ubili Luku Ritza, ali uredno dvije godine šeću, ne daj Bože mogu još nekoga ubiti, za sada su ljudi samo stradali sa lakšim ili težim ozljedama. Zašto dvije godine nema presude to moraju govorit ljudi iz pravosuđa. Josip Klasnić koji je stradao čini mi se u Vinkovcima isto tako 2008., dvije godine nema presude. Nema presude. Zna se tko su počinitelji, nema presude. Zašto nema presude? Nakon dvije godine kome više što znači ta presuda, posebno kad su djeca u pitanju. I na kraju, Vitomir Jovičić Simke, godinu dana nema presude. Prema tome, dok pravosuđe ne bude doista po hitnoj proceduri odrađivalo ovakve slučajeve, dok ne bude u roku od šest mjeseci se određivala presuda i sankcija tim maloljetnicima nemamo onaj efekt koji bismo imali. Onog trenutka kada su puštene ubojice Luke Ritza među tom mladom populacijom prostrujala je upravo ova rečenica koju je ovaj mladi čovjek ovdje izrekao: Ne mogu mi ništa. Pustili su ih, ne mogu nam ništa. E to je nešto što ne smijemo činiti. Sustav mora slati poruku da je nasilno ponašanje nedopustivo, da će se ono sankcionirati i da bez obzira na to koliko oni godina imali 11, 14, zato se i spušta dobna granica jer znaju da im do te godine ne možemo ništa kao što ovaj kaže ne mogu me u zatvor. Dakle, bez obzira na to koliko se ta granica spuštala djeca moraju znati da moraju snositi konzekvence za soje ponašanje i to mora biti poruka društva. Nasilje je neprihvatljivo i morat ćete snosit konzekvence za svoje ponašanje. Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda. Uvažena zastupnica Nedjeljka Klarić. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Evo ispravit ću navod gospođe zastupnice koja kaže da nemamo učinkovit pravni sustav. To je netočno jer je uz cijelu lepezu odgojnih mjera tijekom pripremnog postupka za maloljetne počinitelje odvjetništva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

Nasilje među mladima, nad mladima znak je bolesnog društva. Hrvatska je teško bolesna. Odakle Hrvatska tvoja bolest? Njezina bolest proizlazi iz bolesnih društvenih struktura. Je li normalno da je kod nas, kad kad djeca stradavaju najveći uzrok smrti u prometnim nesrećama, u samoubojstvima, u nasiljima razne vrste. Klica nasilja leži u nepravednom društvu, a Hrvatska je duboko nepravedna zemlja podijeljena na bogate i siromašne, podijeljena na laž i na istinu. U Hrvatskoj je istina stjerana u kut, gotovo razapeta. Pravo se povlači pred nepravom. I pitanje je upravo dokle tako. Moramo znati da se nasilje svake vrste, a pogotovo ovo, među djecom i nad djecom ne događa na marginama društva. Ono se nalazi u samom srcu društva. I zato gospodo treba shvatiti da ovo nije samo društveni problem tamo negdje s neke periferije ili margine. Problem se neće riješiti ako ovo ne shvatimo da je nasilje među mladima postalo bitni politički problem i tako ga treba i tretirati. Tko to ne vidi ne vidi u biti ništa i zbog toga upravo i naša ova interpelacija. To joj je upravo svrha da osvijesti prije svega taj problem. Vi govorite da se pretjeruje u Hrvatskoj kad se govori o konkretnim stvarima. Nije sve tako crno, pa vidite što je u Engleskoj, vidite što je u Grčkoj, vidite što je u Njemačkoj. Jel' se tako raspravlja u njihovim parlamentima? Mi imamo ovdje problem i treba ga rješavati, treba ga početi rješavati. Hrvatskoj se ne služi niti se i jedan problem rješava na način da se problemi umanjuju. Tako se ne čini dobro Hrvatskoj. To je samo zavaravanje koje služi eto da se koji dan preživi na vlasti. Ali tako se Hrvatskoj ne pomaže. Ne pomaže joj se na način da joj se kaže da je drugdje još gore i da u biti se nikad bolje nije ni osjećala. Dakle, ako je zaista nešto trulo bilo u državi Danskoj mnogo toga je trulo u državi Hrvatskoj i to treba razotkriti i to treba liječiti i odstraniti te uzroke. A koji su pravi uzroci? Nešto sam o tome već rekla, ali ta problematika, ta socijalna i sociološka i kriminološka daleko bi nas dovela. Možda je bolje da se koncentriramo na vrlo konkretne stvari. Prvo zadnje istraživanje o ovoj problematici, nasilju među mladima, nad mladima provedeno je još daleke 1998. godine kada ga je proveo kada ga je proveo naš Institut za društvena istraživanja "Ivo Pilar". Međutim, UNICEF je istraživao upravo ovaj problem u zagrebačkim školama. Njihovi rezultati su porazni za Hrvatsku. 20% djece zlostavljano je dva do tri puta, a i češće. I na osnovu takvih podataka UNICEF zaključuje da je stotinu tisuća djece u Hrvatskoj izloženo maltretiranju druge djece i da postoji zbog toga pet puta veća vjerojatnost da će nasilnici iz škole završiti u kriminalnim statistikama i da se taj problem daleko razlikuje od onoga prije 30 godina. Kada takve opasnosti čak devijantnih ponašanja u školi nije bilo kao što je to danas. se bore za goli život, bore se za preživljavanje. I doista djeca koja čine nasilje dolaze počesto iz disfunkcionalnih obitelji. Međutim, tomu više čak i nije tako. Dolaze iz kompletnih obitelji, dolaze iz dobrostojećih obitelji. Osnovni problem je kako prevenirati nasilje. U srednjoj školi već je gotovo imate formirane osobe. Međutim, taj problem se ignorira. Prebaciti sve na školu i prebaciti sve na roditelje to radi jedna neodgovorna i neozbiljna vlast i neozbiljno društvo u cjelini. Što oni rade u školi, što rade roditelji. Kažem, to bi bilo duboko nepravedno, a i ne bi dovelo do pravih rezultata. Naime, 26.2.2010. godine objavili su "Divljački pretučen i ostavljen na cesti da leži". Pretučeni su uglavnom mirni učenici, nekonfliktne osobe. Don Ivo Grubišić je govorio da na žalost vjeronauk u školi u kojeg smo polagali velike nade da bi trebalo vidjeti što i tu više učiniti. u koju je dijete koje pretučeno polazilo nastavu govori meni ne naređuje protokol da ja to prijavim. Ne naređuje protokol, vaši protokoli. Pa nisu to sionski protokoli. Naređuje zdrava logika, naređuje zdrav razum, a od njega se izgleda svak odrekao tko je pozvan da nešto konkretno učini. Protokol njoj ne nalaže? U Zadru imamo jedan dobar primjer da je sudac po prvi put odredio pritvor nasilniku i to iz razloga ne samo da ne ponovi djelo, nego upravo zbog lošeg utjecaja na javnost takve osobe. I time je pokazao u biti da takve osobe ne mogu biti heroji. A te osobe mlade koje odgovaraju po sudovima, kojih su puni hodnici i koji na žalost teško doživljavaju, odnosno sve dulje moramo čekati sudski epilog oni se smiju. Oni su heroji. Što je više napisa u novinama to je njihov značaj veći što je djelo teže i opasnije. U kojim uvjetima, mi jednostavno u Hrvatskoj se njeguje kultura nasilja. Pogledajte na što sliče reklame, nitko živ nije reagirao, to je tobože kod tržišta, ali djeca to upijaju, da je dobro druga preteći, zgazi konkurenciju, pretuci ga, jesu to poruke. Na to nitko živ ne reagira. Droga je ogromni problem, ali tu djecu potežemo po sudovima, a ne zabrinjavam se zabrinjavamo se odakle droga dolazi na naše tržište, i time Hrvatska ispire svoju savjest, a zaštitnički jednostavno oni koji djeci dilaju drogu oni su za pravosuđe neuhvatljivi, i čitav je sustav postavljen tako da su naprosto postali neuhvatljivi, dapače to su oni poznati ugledni građani. Dakle, od onog simpatičnog šestogodišnjeg dječačića koji prvi put prolazi kroz školska vrata, ulazi u svijet socijalnih integracija, što se to dogodi u sljedećih 10 godina da postaje jedan bezobzirni šesnaestogodišnjak koji iz čista mira, bez ikakvog povoda pretuče nasmrt svog vršnjaka. Što je društvo u tom vremenu radilo? Koliko puta smo odavde iz ovih klupa govorili da nam je potreban odgoj za demokraciju, za mirno rješavanje sporova, jer ljudi se ne rađaju naučeni s tim, rađaju se sa svojim agresijama. Kako ih obuzdati? To treba učiti u vrtiću. Mi smo nekoliko puta od ranijih ministara u ovoj Vladi dobivali to upozorenje, odnosno to obećanje, da će uvesti predmet odgoja za demokraciju. Tko se boji odgovornih građana koji imaju svoja prava, ali imaju i odgovornost, ali mi smo društvo bez odgovornosti, u društvu nitko ne odgovara, ali Vlada bi u tome trebala pokazati da je odgovorna. Ne može Vlada biti zaslužna za sve, a odgovorna ni zašto, tako se onda i mladi ponašaju. (SDP)** Nama je to upravo potrebno i ja bih tražila odgovor da li Vlada planira uvesti na jesen već od vrtićke dobi, pogotovo u osnovnoj školi, odgoj za demokraciju. Sada imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda, i nekoliko replika. Prvo ispravci netočnih navoda, na redu je uvaženi zastupnik Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Pa ispravit ću netočan navod, kolegice Antičević koja je rekla da se problemi rješavaju na način da se umanjuju, da ih se ne vidi. To nije točno. Upravo ovdje smo vidjeli da i Ministarstvo zdravstva, i Ministarstvo branitelja, i Ministarstvo znanosti u cjelini sagledava probleme, da ih vidi, da Vlada Republike Hrvatske donosi cijeli niz mjera koje se provode na terenu i to daje definitivno rezultate. Tu treba uzeti u obzir i značajnu ulogu crkve koja zagovara etičke i moralne norme koje moraju proizaći upravo iz etičkih moralno zdravih obitelji, obitelj je ključ svega, a što u svemu tome čini SDP? SDP se zalaže za legalizaciju lakih droga. Eto mislim da je to odgovor na sve. Zahvaljujem. I ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepa. Ispravljam netočni navod kolegice Antičević koja je rekla da se problem nasilja među mladima u Hrvatskoj ignorira i da se prepušta na odgovornost samo roditeljima i školi, Kolegice Antičević, i sami znate da je ovo netočno, jer u problem rješavanja sprječavanja i prevencije nasilja među mladima u Republici Hrvatskoj uključeno je i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo branitelja, obitelji i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstvo pravosuđa, civilno društvo i ostali. Ne mogu vam ispraviti ono što ste rekli da, ali sam se zgrozila na nekoliko vaših izjava, a naročito na onu da je Hrvatska bolesno društvo, ali je činjenica, s vama se mogu složiti, da bolesnika ima. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Dubravka Šuica. Izvolite. **Šuica, Dubravka (HDZ)** Ispravljam netočan navod gospođe Ingrid Antičević, koja je kazala da samo neodgovorna vlast može prebacivati problem nasilja samo na školu i roditelje. To nije točno. To i vi sami znate da nije točno. Točno je da znamo da je važna obitelj i da su važni roditelji, da je važna škola, ali baš ste vi negirali iz vaših redova da što imaju raditi centri, obiteljski centri kojih je navedeno ovdje 17, radi se o civilnom društvu, radi se o športskim društvima, radi se o klubovima za mlade, i radi se o tri, četiri ministarstva koja su interdisciplinarno uključena u borbu protiv nasilja. To i sami znate, ali vam je zgodno poslužilo u ovom vašem ekspozeu kojeg ste imali, održali. Zahvaljujem. I sad imamo dvije replike. Prvo je uvaženi zastupnik Marin Jurjević. Izvolite. **Jurjević, Marin (SDP)** Hvala. Kolegica je rekla daje nasilje eminentno političko pitanje što se vidi iz reagiranja ovdje zastupnika koji uporno pokušavaju izjednačiti dekriminalizaciju i legalizaciju lakih droga, pa će trebati organizirati dodatnu nastavu za neke. Kako će shvatiti tek građani kad ne mogu oni. Čini mi se da je nasilje uvijek posljedica nečega, radi se o tome da ovo društvo sklon o da tolerira nasilje iza zatvorenih vrata, što je često uvod u ulično nasilje, ja ne mogu drugačije tumačiti činjenicu da je nedavno jedan kućni manijak koji je silovao vlastito malodobno dijete, svoju ćerkicu dobio četiri godine zatvora. Po meni je to bolesno stanje kad se to dešava, i nemojmo misliti šta su ljepše riječi da je onda bolje i stanje. Ne dragi prijatelji treba govoriti pravim …/Govornik se ne razumije./… aparatom da se opiše ono u čemu živimo. To je bolesno stanje. Normalno da je bolesno. Ako je taj pojedinac bolestan koji tako presuđuje onda je kriva država što ga drži. Po meni bi dobio doživotan zatvor, a ta kazna kod ne postoji. A mi smo društvo prepuno kućnih tarzana, kućnih štemera, ramboidnih kretena koji tuku vlastite familije, a onda te žrtve nasilja postaju i sami nasilnici. Nije to nikakva novost u patologiji društvenoj ni u ponašanju pojedinca. Dok mi ne demistificiramo to , nećemo mi dalje krenuti. Kada država oprašta nekome tko svojim autom kao ubojitim sredstvom ili oružjem na zebri zgazi dvije djevojčice i zato šta je nečiji sin

Jedino bih želio vas upozoriti da Ustav kod nas kaže da imamo sudbenu vlast, imamo zakonodavnu vlast, imamo izvršnu vlast i kad govorite o sudbenoj vlasti, a shvatio sam da o njoj govorite, ne možete govoriti o državi, nego o sudbenoj vlasti, moramo biti tu precizni. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović. o toj trećoj grani vlasti, to je samo rezervirano za pobjednike da oni o njima govore, a i ne samo govore, ali o tome drugom zgodom. Kad govorite, kolega, o maloljetnicima koji završavaju u zatvorima zbog toga što su dobili ili dodali jedan joint. Oni zbog situacije u zatvoru, to je izvješće pučkog pravobranitelja, u nadzoru naših kaznionica, da kaznu izvršavaju sa prekaljenim, ozloglašenim recidivistima pa onda idu ne na odgoj nego u školu kriminaliteta. A slažem se potpuno s vama što govorite da su takvi najčešće izloženi nasilju i prije svega u obitelji. O ljubavi nitko ne govori. Mi smo jedno licemjerno društvo koje zabranjuje mladima da vidi nekakav polugoli akt, ali izlože i tamo piše odmah zabranjeno djeci ispod 18 godina, ali gledati filmove u prvoj sekundi već imate 10 mrtvih to je izgleda poučno. I na to vlast nikad nije reagirala. Tu leži naše licemjerje. Licemjerje također leži u tome da mi svu svoju snagu, država svoju snagu kako se bori protiv ovisnosti i protiv te pošasti droge, da se okomila na one koje mora zaštititi,a to su ti maloljetnici. A zato nam dileri kolo vode, koji nikada nisu ovisnici. To su izgleda miljenici i sponzori. Zahvaljujem. Vi ste sada ovdje govorili o jednoj drugoj problematici. Mi ovdje dobivamo izvješća HRT-a i za koji dan ćemo o tome raspravljati, pa ima ovdje elemenata koje ćete tamo morati reći, a ne ovdje. I imamo drugu repliku, uvažena zastupnica Željka Antunović. Izvolite. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. Moja replika na izlaganje kolegice Antičević ide na istu na istu izgovorenu rečenicu na koju je bila i replika kolege Jurjevića. Naime, rečeno je da je nasilje, odnosno borba protiv, suzbijanje nasilja nad mladima bitan politički problem i ja se isto bojim da bi to moglo ostati visiti u zraku i biti ustvari zloupotrijebljeno. Naime, naravno da je odgovornost politike u tom području, ali ovo o čemu danas ovdje govorimo je prije puno šire, to je jedan društveni problem. ako to jasno ne kažemo onda će ovo, po meni, krajnje neprihvatljivo, štetno i političko politikansko držanje Vlade u odnosu na ovu interpelaciju koju čitam iz mišljenja koje je Vlada dala, a glasi da u potpunosti odbacuje navode iz interpelacije, zaživjeti i jedna ozbiljna priča i ozbiljna borba pretvorit će se u čistu političku, odnosno politikansku priču. Da Vlada ne želi politizirati s ovim problemom onda bi prihvatila činjenice i konkretne navode iz ove interpelacije. Prihvatila zaključke ili bi bar sjela pa bi porazgovarala o tim zaključcima. Trebamo se o tome dogovarati, a ne ovako. Nešto što doista nije poslano na dnevni red kao politička ili politikanska priča pretvorit će se upravo u to. I zato se ja ne slažem kolegice da koristite izraz da je ovo politički, ovo je društveni problem koji traži konsenzus, kojeg možemo postići u ovom saboru, ali onda ne sa stavom Vlade u potpunosti odbacujemo sve, a odbacujete činjenice da sve mjere koje su donesene, što je također navedeno u interpelaciji, to nitko ne negira, ne daju odgovarajuće mjere. Ne daju odgovarajuće rezultate. I na nama je svima da nađemo bolje i efikasnije mjere jer ne samo nepravedno nego i neefikasno društvo potiče nasilje. Ingrid (SDP)** Slažem se s vama kolegice kad kažete da Vlada ne treba, o tome sam i sama govorila, bježati od problema. Ali Vlada zabranjuje probleme. Da bi bolje sjajila ona zabranjuje, U Hrvatskoj je sve lijepo. Zato i ovaj zaista, pa ja ne bih više se tome i čudila, jer ipak je to HDZ pa se ne moramo stvarno više čuditi. Mladi su zapušteni, sami i postali su opasni. Slažem se s tim da ne treba ovom problemu, upravo zato što je toliko ozbiljan, politikanski nastupati. Tu mora biti jedno jednoznačje, jednodušje oko ovog problema. I upravo zbog toga što nasilje među mladima eskalira, što oni kopiraju što se događa. Jer je eskaliralo nasilje svake vrste, zato je to postalo i politički problem. I nasilje među ženama nije se počelo problematizirati dok upravo i u Europi nije identificiran kao bitni politički problem. Jednako je tako sada i s nasiljem među mladima i nad mladima. Dobro, budete se vi dogovorile je li politički problem, nije? Sigurno da je manje politički problem, ja se slažem da je to više društveni problem, ali probajte svaki sebe analizirati, tko ga koliko politizira. U ime predlagatelja uvažena zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Još samo možda nekoliko rečenica nastavno na raspravu koja se vodi. Pojašnjenje Pojašnjenje ili još jedanput jasno i glasno što kao predlagatelji, odnosno i kao klub SDP-a tražimo ovom interpelacijom. Ovom interpelacijom smo tražili da Vlada mjere, strategije, programe i protokole i što već sve imamo preispita prvenstveno u smislu njihove efikasnosti. Koliko smo kao društvo, kao država efikasni i koliko uopće provodimo to što smo zapisali. Tražimo, dakle preispitivanje postojećih programa i strategija, tražimo, zar je to stvarno tako puno, jedinstveno i na jednak način provođenja mjera u svim školama, u svim predškolskim ustanovama na području čitave Hrvatske. I tražimo, kolegice Šuica, i multidisciplinarni pristup jer nema ga danas. Kada je u pitanju nasilje među mladima toga nema. Uostalom neki dan vam je bio sjednica Savjeta koji su bili od potpredsjednice Vlade preko nadležnih ministara gdje se kaže da će se po prvi puta okupiti multidisciplinarni timovi na edukativnim seminarima. Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima, kolegice i kolege taj protokol je iz 2004. godine. U njemu čak nisu nabrojana niti sva nadležna ministarstva koja bi trebala biti unutra. Kaže se, odgojno-obrazovne institucije, centri za socijalnu skrb i policijske uprave. A ja pitam gdje su tu zdravstvene ustanove? A ja pitam gdje je tu pravosuđe. Čak, nemate unutra, se govori, po starim zakonima, mi smo u međuvremenu napravili reformu socijalne skrbi pa imamo obiteljske centre, imamo centre za socijalnu skrb itd., apsolutno neprilagođen, današnjici, šest godina prolazi od kada je on usvojen, on se mora redefinirati. Ili mi imamo nešto što ste vi možda redefinirali ali protokol u postupanju ovakav kakav je je apsolutno neefikasan. Danas ovdje se nekoliko puta spominjao Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji. Molim vas, to je Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, ne govori o vršnjačku nasilju, mi pod obiteljsko nasilje ne podvodimo vršnjačko nasilje i nasilje među mladima pa stoga ne stoji da oni koji ne prijave nasilje, bilo iz zdravstvenih ustanova, bilo iz odgojno obrazovnih ustanova da su predviđene sankcije po tom Zakonu. Nije točno, predviđene su ali za slučajeve obiteljskog nasilja. I konačno kada govorimo o nasilju među mladima, i u ovom slučaju kao i o drugim vrstama nasilja kada je u pitanju obiteljsko nasilje, kada su u pitanju seksualni delikti itd., nitko danas ovdje nije spomenuo još nešto, a to je, da mi ustvari ne znamo koliko je ustvari ona tamna brojka neprijavljenog nasilja. MI govorimo samo o onim vrstama, onim brojkama koje su na kraju izbile van, gdje se netko odlučio da prijavi, a pitamo kolika je to tamna brojka onih zlostavljanih, onih koji zbog straha, zbog neznanja, zbog nerazumijevanja okoline, trpe razne oblike nasilja i koliko je njih na dobrom putu da sami postanu nasilni sa teškim psihičkim posljedicama koje će nositi cijeli život. Istraživanja koja su rađena ne samo kod nas, ako hoćete relevantna istraživanja na razini UNICEF-a o kojima smo mi govorili kada se naša država uključila u onaj program škola sa Nultom tolerancijom na nasilje govore između 25 i 65% dodatno onih koji se na prijavu nasilja nisu odlučili. Pa kada govorimo o tome kako i na koji način provodimo strategije, da li je dovoljno da nešto dobro napišemo, da poslije ne razmišljamo da li se to sve skupa provodi, onda nemojmo samo razmišljati o poznatim brojkama prijavljenog nasilja, već razmišlja o tome koliko je ta tamna brojka. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Imamo ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Neda Klarić. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, ali moram ispraviti dva netočna navoda gospođe zastupnice kada tvrdi da nema multidisciplinarnog pristupa i sljedeći netočan da je neprilagođen protokol o postupanju. Upravo suprotno, jer Vlada Republike Hrvatske putem resornih tijela ministarstva obrazovanja znanosti i športa, zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti putem pravosudnih tijela ima rezultata u osiguravanju uvjeta svakom djetetu da u školi, u domu gdje trajno boravi isto tako na drugim mjestima gdje djeca privremeno ili trajno borave budu mjesta slobodna od bilo kakve vrste nasilja, i isto tako mjesta gdje će dijete njegovati i razvijati svoj osjećaj samopoštovanja i samopouzdanja. Hvala lijepa. Uvažena kolegica Brankica Crljenko. Izvolite. Nasilje među mladima ozbiljan je društveni problem i kojem se mora pristupiti ozbiljno i u tom problemu, odnosno rješavanju i pokušaju rješavanja tog problema, trebali bi biti svi jedinstveni. Ako govorimo o nasilju među mladima, ne možemo zaobići ključno pitanje a to je zašto se dijete počinje uopće nasilno ponašati. Na to pitanje ne postoji jednostavan odgovor. Postoje osobine obitelji i djeteta koje utječu na razvoj nasilnog ponašanja, a jednako tako i osobine škola koje mogu poticati ili sprečavati pojavu nasilja. Za zdrav razvoj djeteta vrlo su važna iskustva u obitelji, nedostatak pažnje i topline, svjedočenje nasilnom ponašanju kod kuće, nedovoljan nadzor i briga roditelja plodna su podloga za razvoj nasilničkog ponašanja djece. Svjedočenje agresivnom ponašanju obuhvaća fizičku i psihičku agresiju roditelja prema djetetu, ili fizičku i verbalnu agresiju među roditeljima. Korištenjem fizičkog kažnjavanja roditelj šalje djetetu poruku kako je u redu ljutnjom, nasiljem i zastrašivanjem dobiti ono što želimo. Vjerojatno je da će dijete koristiti slične metode i sa svojim vršnjacima. Također ako zahtjeva nešto šalje mu poruku kako takvo ponašanje uspijeva kada se nešto želi postići. Posebno su važne i individualne osobine samog djeteta kojeg ne treba zanemariti. Pri tome, možemo naglasiti da djeca koja su impulzivna, živahna, imaju višak energije, nemaju strpljenja, koja često pronalaze brza rješenja frustrirajućih situacija ali isto tako i traumatizirana djeca podložnija su nasilničkom ponašanju, okolina ih doživljava zločestima i može im pripisati zločesto ponašanje te se dijete počinje u skladu s tim zaista i ponašati. Školsko okruženje je vrlo važno za pojavu nasilnog ponašanje, nedostatak bliskosti, osjećaja prihvaćenosti, svih učenika, te međusobnog poštovanja između nastavnika i učenika i obrnuto, dovode do nasilničkog ponašanja u školi. Nereagiranje s kojim se također susrećemo nastavnika i stručnih suradnika na agresivna ponašanja učenika i loš nadzor u određenim dijelovima škole kao što su igralište, hodnici samo olakšavaju nasilnim učenicima da budu agresivni i zastrašuju druge učenike. Svaki stručnjak koji radi u području zaštite djece i obitelji svakako treba poznavati i razumjeti uzročnike pojave poremećaja u ponašanju djece i mladeži. Poremećaj u ponašanju djece i mladeži zapravo predstavljaju sva ona ponašanja koja na neki način ometaju dijete i mladog čovjeka u redovnom funkcioniranju. U školskom okruženju, među vršnjacima i slično, te takva ponašanja mogu biti štetna i opasna za samog pojedinca jednako kao i za njegovo okruženje. S obzirom na porast kaznenih djela među malodobnima, značajan je nedostatak stručnog osoblja u ustanovama socijalne skrbi kojeg ima premalo i za one koji su već u tretmanu. Dakle, ponovo se vraćamo na probleme sustavu socijalne skrbi, nedostatak stručnih radnika. Samo u Centru za socijalnu skrb Šibenik već godinama, centar obavlja poslove s nedostatkom od čak 10 stručnih radnika. To je velik i čest i dugogodišnji problem centara za socijalnu skrb i zasigurno najviše utječe na ono što se u javnosti rado proziva kao nekvaliteta rada, međutim radi se o preopterećenosti stručnih radnika. Treba naglasiti da su tinejdžerske godine doba kada vanjski svijet i svijet vršnjaka postaju mladima najvažniji. Od obitelji su dobili ono što im je ona mogla dati i okreću se vanjskom svijetu, da u njemu odgovore na ključna pitanja koja su im u toj dobi najznačajnija. A to su: tko sam? Što mogu, a što ne? Kakav je svijet u kojem živim? Kakva su pravila igre? Oni moraju prevrednovati sliku o sebi koju su stvorili i dobili od roditelja i uspostaviti vlastiti identitet. Zato su tinejdžeri više nego iti jedna druga uzastopna kategorija osjetljivi na društvo i njegove vrijednosti, te granice dozvoljenog i nedozvoljenog koje su im postavljene. Prioritetni problemi u našem društvu koji ne suzbijaju nasilje, a u nekim segmentima može se reći da i ga potiču, prije svega je nepostojanje komunikacije na svim razinama. Dakle, ne postoji pravodobna komunikacija između obitelji, škole, centara za socijalnu skrb. Drugi je nedostatak stručnjaka, poglavito specijalista u radu s nasilnom djecom ili s zlostavljanom djecom. Zatim zanemarivanje istraživačkog pristupa u novinarstvu, mala pozornost u medijima rastućim problemima pedofilije, pornografske industrije nad maloljetnicima, roditelja zlostavljača nasuprot senzacionalističkom pisanju o nasilništvu koje mladi potiču. Zatim činjenici da su mladi u većini država na rubu društva i da postaju prognanici života, osobe koje se teško zapošljavaju i teško nalaze svoje mjesto u društvu. Jednako tako i zaboravu da je analiza nasilništva zapravo i borba protiv društvenih predrasuda o mladima, prenatrpanost škola kao i opširnost nastavnog programa, te nedovoljnog školskog pluralizma. Zabrana programskih sadržaja za mlađe od 18 godina neće zaustaviti porast nasilja među mladima, jer osobno smatram nije bitno ono što dijete gleda već kakav stav ima prema tome, odnosno ima li nekoga kraj sebe tko će mu pomoći da formira stav. Ako djeca to nemaju to je problem roditelja, problem obrazovnog sustava. I na kraju zašto više ne uspijevamo postaviti granice dozvoljenog, prihvatljivog i neprihvatljivog i onog strogo zabranjenog? Mnogi bi na to pitanje ponudili vrlo jednostavan odgovor. Ne postoji društvena volje da se napravi nešto bolje. Sve dok smo zadovoljni i hvalimo ono što je postojeće i ne trudimo se biti bolji, situacija će biti ovakva i možda još teža. (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda i tri replike. Prvo ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Karmela Caparin. Izvolite. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepo. Ispravila bih kolegice vaš navod da vi kažete nije važno što dijete gleda, nego kakav stav ima. Ma ja vas pitam kako može to dijete imati stav. Ono će formirati stav upravo na osnovu onoga što svaki dan gleda, pogotovo ako nema utjecaja njegova obitelj i on ako sam svaki dan to gleda, vjerujte mi ta televizija će formirati njegov stav, sigurno. A mi moramo gledati koliko su oni za televizorom i što gledaju. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I sada imamo tri replike. Prvo je uvaženi zastupnik Ivan Hanžek. Izvolite. Dobro se moram osvrnuti na ovaj ispravak. Kolegica to nije rekla i ne znam gdje kolegica ovo čula. A kada se radi o kadrovima i ljudima koji bi trebali raditi, ja moram konstatirati jednu stvari, pažljivo sam slušao koliko je to bilo moguće. U ovoj raspravi nigdje nisam čuo pitanje angažiranja unutarnjih poslova. Neki će me sada gledati s čudom, neki će se pitati kako to sada opet policija. Nažalost, naći prijatelji iz Savezne Republike Njemačke utrošili su velike novce i veliki trud da educiraju i naše djelatnike unutarnjih poslova o tome kako raditi u školama sa mladima u sprječavanju nasilja među mladima, posebno naglašavam među mladima, uz ono što se može sagledati u okviru toga rada i o pojavama nasilja u obitelji i U Reilandfalzu Baden Winterbergu rade policijski službenici posebno skloni takvom radu i educirani sa mladima kojim na praktičan način kroz igru, kroz zabavu, kroz razgovor, kroz bavljenje s njima ukazuju na pojave sitnog nasilja koji počinje od šale, a završava u krvavim posljedicama. Ti ljudi se ne pojavljuju u uniformama, ti ljudi ne dolaze sa palicama, ni sa pištoljima. Da ih vidite vjerojatno bi bili ugodno iznenađeni. To su ljudi pedesetgodišnjaci, ali koji nose i repove i naušnice u ušima i koji su prihvatljivi svojim pristupom mlađoj generaciji.

ja vam moram reći dvije stvari. Prvo ne možete u svojoj replici se obraćati drugom zastupniku koji nema veze sa replikom, to je prva stvar. program MUP-a i još dok sam to radio za vrijeme rata je imao upravo i taj dio, ima ga i danas. Hvala lijepa. Druga replika je uvaženi zastupnik Davorko Vidović. Izvolite. Hvala lijepo. Pa mislim da je kolegica Crljenko kao stručnjak, diplomirani socijalni radnik na dobar način upozorila dodatno na neke aspekte ovog maloljetničkoga nasilja. Međutim, čini mi se da bi bilo važno ipak kontekstualizirati to nasilje i nemoguće ga je promatrati izvan konteksta društva. Jedna od vodećih antropologinja Margaret Mead, svojevremeno opisujući primitivna društva uzela dva plemena neke Arapeše i Mundugumore koji su živjeli udaljeni par kilometara jedni od drugih kao dva potpuno različita društva. Jedni su bili tolerantni, smireni, okrenuti djecu Jedni su bili tolerantni, smireni, Dakle, nema nikakve dvojbe da je prvorazrednog značaja taj sociološki, kulturološki aspekt a on je u Hrvatskoj problematičan i nema tih psihologa i nema tih socijalnih radnika i defektologa koji taj aspekt mogu izmijeniti. Samo jedan kratki primjer. Neki dan jedna ružna nasilna scena na televiziji, ne optužujem nikoga. Zaštitar premijerke obori novinarku na pod. To se moglo desiti, možda je ta novinarka došla s leđa, profesionalno postupanje itd. ali izostala je empatija. U tom trenutku je netko morao vidjeti, žena se nalazi na srušena od čovjeka. Hoću reći takve scene, takve situacije bi morale kod svakoga tko se javno, tko ima mogućnost da se javno pokazuje dovesti do toga da se odreagira na pravilan način. Ne optužujem niti premijerku niti bilo koga ali je to situacija koja govori o tom širem socijalnom kontekstu o kojem želim da se više govori kad je riječ o ovoj raspravi. Zahvaljujem. Jedino to što ste vi sad rekli se na televiziji nije vidjelo nego ste vi pokušali to opisati. A možda bi i mi ovdje u Saboru

samo bih još nadodala na vaše izlaganje jednu činjenicu da u svijetu se rade niz istraživanja kojima se pokušava doći do rezultata koliki je postotak nasilništva u školama. Nisam uspjela pronaći nijedno takvo istraživanje provedeno u Hrvatskoj pa ću vam pročitati podatke za određene zemlje koji kažu da je postotak školske djece koje su žrtve nasilništva u školi u većini zemalja sličan. U Australiji 17%, u Engleskoj 19%, Japanu 15%, Norveškoj 15%, Španjolskoj 17%. Nasilništvo među djecom i mladima najčešće se događa u razdoblju od 4. do 8. razreda osnovne škole i ono što je svima zajedničko a vjerujem i u Hrvatskoj 71% profesora i nastavnika ne obazire se i ne poduzima ništa na nasilnička ponašanja i zastrašivanja u školi. Agresivno ponašanje nauči se vrlo rano i teško se mijenja. Vrlo opasno je i istraživanja pokazuju ako dijete od osam godina pokazuje nasilničko ponašanje i do tada se nije poduzelo ništa da će ono usvojiti takvo ponašanje i u budućnosti. Zahvaljujem. I zadnja replika uvažena zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. Izvolite. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo. Kolegice Crljenko, govorili ste o opterećenosti centara za socijalni rad odnosno o manjku socijalnih radnika ja bih vam isto tako rekla jedan slučaj o lošoj suradnji škole i centara za socijalni rad. Naime, znam slučaj kada postoje učenici zapravo čije su obitelji zapravo pod nadzorom centara. Međutim, škola o tome ne zna ništa a isto tako slučajeva da se od škole traži mišljenje o nekom učeniku odnosno o odnosu te obitelji i učenika a da se u biti u školi ne kaže o nikakvim eventualnim problemima s kojima se učenik i njegova obitelj susreće. Isto tako, kolege iz škola kažu da kolege iz centara tvrde da su takve informacije poslovna tajna. Međutim, pitam se koga se zapravo s time štiti jer suradnja i centara za socijalni rad i obiteljskih centara i škola mora biti obvezujuća i strukturirana, znači jedino kroz sustavno funkcioniranje možemo pomoći djeci. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvažena zastupnica Brankica Crljenko. Hvala. Uvažena kolegice, u praksi postoje naravno uvijek dobri i loši primjeri suradnje. Ja mogu govoriti sa aspekta sustava socijalne skrbi odnosno centra socijalne skrbi u Šibeniku gdje sam jedan veći dio vremena i radila i mogu reći da je suradnja bila odlična. Naravno da je bilo nekih problema kada bi centar u interesu djeteta se obratio školi da bi to dijete zbog nesenzibiliziranosti nastavnika u nekim slučajevima bilo i stigmatizirano. Zahvaljujem. Zahvaljujem. I sada je na redu uvažena zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. Izvolite. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Danas smo u raspravama odnosno u odbijanju naše interpelacije slušali slijedeće, citiram. Kolegica je rekla: "Lijepo vam je napisala Vlada o napravljenom." i tu je bilo nabrajanja postupaka, zakona, uredbi, ureda, strategija, tiskovina, brošura, obilježavanje dana itd. Izrečeno je isto tako kao "može se imati pravo iznijeti mišljenje". Međutim, ja se slažem svi imamo pravo iznositi svoja mišljenja ali nemamo pravo sjediti na mjestima takvim odgovornim za odgoj i obrazovanje, zapravo za odrastanje naše djece a zatvarati oči pred problemima ili slabo vidjeti. Kolegice i kolege, problem je prekompleksan. Najveći je problem u nefunkcioniranju sustava. A država odnosno Vlada i svi mi bit ćemo ozbiljni tek tada kad se prestane očekivati da deklarativno provođenje programa poluči rezultate. Mladi ne žive izolirano u društvu, u zemlji u kojoj je korupcija gotovo dnevna tema u novinama gdje možemo pročitati koliko korupcija košta porezne obveznike a upravo porezni obveznici su roditelji te iste djece koju nažalost vrlo često odgaja ulica, televizija, video igre prepune nasilja jer ti roditelji, ti porezni obveznici jedva sastavljaju kraj s krajem. Ta djeca žive u zemlji gdje je potrebno da se dogode vrlo teška kriminalna djela, nažalost javnih osoba, često javnih osoba pa da se onda policija uhvati ozbiljno u koštac s kriminalom i pokaže da može biti efikasna. U zemlji u kojoj zakoni se ne provode gdje mladi ginu na cestama ili tučnjavama alkoholizirani, gdje se u trgovinama prodaju alkohol malodobnoj djeci, gdje suci predmete puštaju u zastaru, u zemlji u kojoj nažalost najviše optuženih za korupciju, najviše se fokus stavlja na liječnike ili na profesore. Isto tako, nasilje djece optužuje se za nasilje najčešće škola a u isto vrijeme se oduzimaju instrumenti discipliniranja. Isto tako, u škole u koje se ispisuju programi, a da se za njih ne ostvaruju preduvjeti, dovode se pedagoški standardi koji isto tako se ne mogu ispuniti, uvjeti Djeca nisu izmislila nasilje, ali ako ga gledaju svugdje oko sebe, ako se ono ne sankcionira onda ga oni imitacijom prihvaćaju kao normalno i očekivano ponašanje. Naši mladi su samo odraz dominantnih ponašanja i vrijednosti društva u kojem živimo. Obzirom na situaciju, ako pridodamo na to sve skupa još jedan od niza gubitaka radnog mjesta koje svaki dan smo smo svjedoci tada možemo očekivati i znatni porast nasilja. Spomenuto je i sudstvo, spomenuto je da nema presuda i naravno počinitelji nastavljaju. Međutim, koja je poruka? Nasilje se ne sankcionira na pravi način i što mi možemo očekivati od naše djece. Također je spomenut danas i protokol u školama. Škole imaju neke svoje protokole u slučaju nasilja među mladima što jasno objašnjava korake koji se moraju poduzeti da bi se spriječilo daljnje širenje nasilja i da bi nasilnici osjetili posljedice svog ponašanja, odnosno da se zaštiti žrtva. Međutim, to se odrađuje formalno i ono što se primjećuje nažalost je da je ravnateljima škola važnije da što manje informacija izađe vani, odnosno da se umanji tzv. sekundarna šteta po reputaciju škole odnosno nastavnog osoblja ili direktno ravnatelja. Ispričavam se onim ravnateljima koji nisu u ovim primjerima. Što se događa u biti sa skrivanjem nasilja? Smanjuje se značaj tog čina pa onaj tko vrši nasilje uči da neće imati posljedice za to svoje ponašanje, a žrtva se uči kako neće biti zaštićena i da njena sigurnost nije bitna. A upravo je uloga škole ta koja vrši korekciju roditeljskog odgoj te treba poučavati roditelje kako ispravno postupati u slučajevima kad je njegovo dijete nasilno. O prevenciji smo danas čuli, samo ću ponoviti da prevencijski programi koji se provode kroz školski sustav su izuzetno loše postavljeni, uglavnom su formalizirani, nemaju jasan cilj, nemaju evaluaciju i vrlo često se provode na papiru, a u stvarnosti ih nema. Nažalost, ima ih uvijek u izvješćima razrednika i stručnih služba, ali zbilja je sasvim drugačija. Zapravo bi ta prevencija trebala ići ono u 1. razredu već od prvog nasilnog ponašanja, a ne tek kad je svima previše nekog nasilnog učenika. Učenik nije kriv, učenik i njegovi roditelji već na početku moraju dobiti jasnu poruku da se prelazi granica neprihvatljivog ponašanja i da se to ne može i neće tolerirati. Kad govorimo o preventivnim programima tada govorimo o provoditelju prevencija nasilja, naravno to su stručni suradnici. Isto tako smo čuli da ih je manjak, međutim predlažemo zaposliti logopeda za rad sa disleksijom i isto tako socijalnog pedagoga koji su direktno zapravo, čija je kompetencija direktna učenici s poteškoćama u ponašanju. Međutim, kad govorimo o ovim programima vrlo često i općenito o djeci sa problemima stalno se spominju psiholozi. Nitko ne spominje upravo te socijalne pedagoge, a ako se i dogodi da ih imamo onda su oni nažalost kapica za sve. Isto tako, ako se sjećamo, kad smo govorili prije par mjeseci o stručnim suradnicima u školama, stavljene su i školski knjižničari. Međutim, oni se koliko znam ne bave nikakvim preventivnim aktivnostima tipa radionica ili bilo što drugo. Ali zašto sam spomenula socijalne pedagoge, pa upravo zbog toga kolegice i kolege što je velik broj učenika viših razreda koji ometaju nastavu. Oni su zapravo djeca koji su imali najčešće disleksiju u nižim razredima. Ona nije prepoznata. Toliko o onoj edukaciji koja je isto tako danas spominjana, edukacija prosvjetnih radnika. Jer učitelji kažu pa mi to nismo učili na fakultetu. Učitelji nisu krivi, ali smo mi krivi. Danas nije spomenuto, ali ja bih spomenula još jedan problem, a to su subkulturne grupe i to kroz prizmu nasilja. To su grupe koje nažalost vrlo često produciraju i nasilje i fašizam. I pitamo se kako to da usred bijelog dana netko bude nasmrt pretučen. pretučen. Postoji nebriga i nesustavan pristup i takvim subkulturnim grupama. Ovaj fenomen nije čak ni dobro valoriziran i tu možemo primijeniti onu formulu začaranog kruga, odnosno poput generala koji uvijek priznaje da je rat izgubljen. Međutim, kolegice i kolege, ovaj rat ne smije biti izgubljen. I na kraju, iz onog što ste nam dali u svrhu odbijanja naše interpelacije nabrajali ste, prikazan je kvantitet, međutim efekti su sljedeći. Nasilje među mladima je u porastu, ono što je svakako vidljivo u praksi da su ti oblici nasilja sve brutalniji i suroviji te da se nasilje tog tipa već se javlja i u mlađoj dobi i to od 8, 9, 10 godina starosti. Nasilje je bilo među djecom, ali ono što se može reći to je da su to sve brutalnija nasilja koja nažalost imaju za posljedicu smrt. Evo vidim da mi je vrijeme isteklo. Možemo zaključiti da imamo formu bez sadržaja. Danas se isto čulo da je to društveni problem, ali ne politički. Međutim, kolegice i kolege, bez obzira kakav bio, politički ili društveni ostaje prekompleksnost problema. Vi odbacujete, a što li je to drugo nego čisto politiziranje. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Ispričavam se gospođi Mirjani Ferić-Vac, gospođi Biljani Borzan i gospodinu Petru Selemu što ćemo sada morat prekinuti jer je zakazana sjednica Predsjedništva u 13 sati, već malo kasnimo pa ćete moći vaše replike izreći u 15 sati i gospođa Šimac-Bonačić odgovoriti na te replike. I prva koja će sudjelovati u raspravi bit će gospođa Sonja Šimunović, potom Nadica Jelaš dakle u 15 sati. Još jednom se ispričavam što evo moramo tako. Nadam se da nećete izgubit smisao replika. Hvala vam. Hvala